Slijedi predviđeni: - Prijedlog Zakona o gnojidbenim proizvodima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 307; Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Tugomir Majdak. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Pred nama je nacrt Prijedloga Zakona o gnojidbenim proizvodima. Dakle on je pripremljen u svrhu odgovarajućeg uređenja hrvatskog zakonodavstva koje uređuje stavljanje na tržište gnojidbene proizvode. Pravno gledano, ovim nacrtom Prijedloga zakona u jednom propisu cjelovito će se urediti pitanje stavljanja na tržište gnojidbenih proizvoda prema dva različita principa, onom u skladu s pravilima slobode kretanja roba EU temeljem izravno primjenjivih uredbi EU kojima se utvrđuje stavljanje na tržište EU gnojidbenih proizvoda te nacionalnog pravnog okvira kojim se uređuje stavljanje na tržište gnojidbenih proizvoda kroz jasnije i preciznije normativne odredbe kojima će se postojeći nacionalni sustav unaprijediti i prilagoditi novim zahtjevima tržišta. Naglašavamo da je Ministarstvo poljoprivrede nacrt Prijedloga Zakona o gnojidbenim proizvodima pripremila u suradnji s predstavnicima stručnih i znanstvenih institucija, predstavnicima proizvođača gnojiva u Hrvatskoj, predstavnicima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za održivo gospodarenje otpadom te predstavnicima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijski nadzor. Ukratko, Nacrtom prijedloga Zakona o gnojidbenim proizvodima utvrđuju se nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, uvjeti za ovlaštenje laboratorija za kontrolu kakvoće gnojidbenih proizvoda, tijela za ocjenjivanje sukladnosti EU gnojidbenih proizvoda, zahtjevi koje moraju ispunjavati gnojidbeni proizvodi i EU gnojidbeni proizvodi, stavljanje na raspolaganje na tržište gnojidbenih proizvoda i EU gnojidbenih proizvoda, obveze gospodarskih objekata, uvjeti za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora te prekršajne odredbe. Bitno je naglasiti da se nacrtom prijedloga zakona uvodi slijedeće novine. Jednim zakonom uređuje se stavljanje na tržište EU gnojidbenih proizvoda kroz osiguranje provede Uredbe 1009 iz 2019. godine gnojidbenih proizvoda i nacionalnih pravila stavljanja na tržište gnojidbenih proizvoda, tijelo za ocjenu sukladnosti EU gnojidbene proizvode, uvjeti ovlašćivanja, komunikacijska tijela za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti EU gnojidbenih proizvoda s Europskom komisijom i druge obveze koje proizlaze iz navedene Uredbe 1009 iz 2019. godine. Uvjeti koje EU gnojidbeni proizvodi moraju udovoljiti prije stavljanja na tržište kao i obveze gospodarskih subjekata koji stavljaju na tržište EU gnojidbene proizvode. Uvjeti koje gnojidbeni proizvodi moraju udovoljiti prije stavljanja na tržište kao i obveze gospodarskih subjekata koji stavljaju na tržište gnojidbene proizvode. Gnojidbeni proizvodi kao i EU gnojidbeni proizvodi obuhvaćaju široku listu proizvoda koji se mogu koristiti za ishranu bilja i poboljšanje fizikalnih i kemijskih svojstava tla. Vapneni materijali, poboljšivači tla, gnojiva, uzgojni supstrati …/Govornik se ne razumije./… biljni biostimulansi, mješavine i gnojidbeni proizvodi. Sustav stavljanja na tržište EU gnojidbenih proizvoda temeljem potvrde o suglasnosti izdane od suglasnosti od strane tijela za ocjenu sukladnosti. Sustav kontrole gnojidbenih proizvoda kroz upis u upisnik gnojidbenih proizvoda koji vodi Ministarstvo poljoprivrede. Uvjeti za upis u upisnik ovlaštenih laboratorija za kontrolu kakvoće gnojidbenih proizvoda koji vodi Ministarstvo poljoprivrede. Zaključno, Nacrtom prijedloga Zakona o gnojidbenim proizvodima osigurava se slobodno kretanje na tom unutarnjem tržištu EU gnojidbenog proizvoda koji ispunja zahtjeve Uredbe 1009 iz 2019. godine. Nacrt prijedloga Zakona o gnojidbenim proizvodima omogućava stavljanje na hrvatskog tržište gnojidbenih proizvoda koji nose C oznaku. Nacrt prijedloga Zakona o gnojidbenim proizvodima omogućava proizvođačima gnojidbenih proizvoda i ostalim gospodarskim subjektima na tržištu mogućnost odabira načina na koji će staviti gnojidbene proizvode na tržište ili primjenom uredbe koji će se omogućiti slobodno kretanje na jedinstvenom tržištu ili slijedeći pravila utvrđena na nacionalnoj razini i pridržavajući se pravila međusobnog priznavanja prilikom plasiranja na tržište u drugoj zemlji EU. Dakle, zaključno donošenjem Zakona o gnojidbenim proizvodima osigurava se provedba EU pravne stečevine u okviru hrvatskog zakonodavstva. Nadalje, osigurava se unapređenje kompletnog sustava koji se odnosi na stavljanje gnojidbenih proizvoda na hrvatsko tržište, osigurava se pravna sigurnost za stavljanje na tržište gnojidbenih proizvoda koji nisu prepoznati nacionalno zakonodavstvo okvirom koji je na snazi. Za provođenje ovog zakona zaključno nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu RH. Hvala. Imamo nekoliko replika, prvi je poštovani Ivan Kirin. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče, čuli smo izjavu ministrice da ima dovoljna količina gnojidbenih proizvoda za jesenju sjetvu. U to nema sumnje, ali poljoprivrednici su naravno nevjerni Tome bar po komentarima. Osnovni …/Govornik organskih i organsko mineralnih gnojiva je stajski gnoj. Da li je dovoljna kontrola posebno gnojidbenih proizvoda nastali oporabom otpada zbog mogućnosti sadržavanja štetnih tvari po zdravlje ljudi i životinja. Mineralna gnojiva sadrže i sredstva za zaštitu bilja, to su pesticidi. U kojim količinama dozvoljenim količinama jer te tvari imaju poluvrijeme raspada pa se akumuliraju akumuliraju u to, dakle trebalo bi ispitati tlo na kome se proizvodi hrana. Hvala. hvala na vašem pitanju dakle Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sadrži popis bioplinskih postrojenja koje dakle i sirovina koje se proizvode u bio istim bioplinskim postrojenjima, a zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede definiraju se kriteriji za stavljanje na tržište ukoliko ti dakle ta sirovina se koristi kao budući gnojidbeni proizvodi. Dakle, sve je regulirano na transparentan način i ovaj zakon će proširiti mogućnost dakle stavljanje na tržište i takvih proizvoda pod određenim kriterijima na hrvatsko tržište. Ružica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani državni tajniče dakle Nacrt prijedloga Zakona o gnojidbenim proizvodima bio je objavljen na središnjem državnom portalu e-savjetovanje u svrhu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 26. svibnja do 9. lipnja 2022. godine. Niti jedan komentar niste dobili, pa mislite li da oko 200.000 gospodarstava obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koliko trenutno imamo trenutno registrirano u Hrvatskoj doista nema što reći na ovu temu ili je nešto drugo ipak posrijedi. Hvala. **Majdak, Tugomir** Zahvaljujem na vašem upitu. Dakle, ovaj zakon u okviru evo prvog čitanja koji se danas u Hrvatskom saboru dakle o njemu raspravlja je usuglašen sa nadležnim tijelima državne uprave, ali i u donošenje samog zakona također smo uključili i partnere i dionike iz poljoprivrednog sektora i Hrvatsku poljoprivrednu komoru, Hrvatsku gospodarsku komoru i sve relevantne dionike u ovom dijelu preko kojih su poljoprivrednici dobili osnovne informacije na koji će, ne samo oni već i poljoprivredni subjekti na koji način će u budućnosti stavljati na tržište gnojidbene proizvode i na koji način se proširuje ovaj popis gnojidbenih proizvoda u odnosu na dosadašnji Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla.

koje interesira sve naše poljoprivrednike. Što je sa kutinskom Petrokemijom i što vlada radi po tom pitanju? Znamo da je cijena umjetnog gnojiva otišla pa 3-4 puta, urea je čini mi se 4 puta skuplja već bila skuplja proljetos. Kako mislite da naši poljoprivrednici uopće mogu financijski isfinancirati ovu sjetvu koja je sada u tijeku već uz ove cijene umjetnog gnojiva jer ovo što mi sada tu s ovim uredbama proširujemo to je neznatno u odnosu na ono što što treba našim poljoprivrednicima i ono što oni koriste, znači što vlada misli poduzeti jer to će posljedično ove već visoke cijene hrane iduće godine dić još više u nebesa, evo možemo reć hvala. Zahvaljujem na vašem pitanju. Dakle tijekom proljeća je već vlada na prijedlog Ministarstva poljoprivrede donijela program de minimis potpore prema najosjetljivijoj skupini poljoprivrednih proizvođača u iznosu od 200 milijuna kuna na temelju potrebe da proljetna sjetva obavi u okvirima na koje je to bilo i proteklih godina, dakle ovaj iznos je osiguran za nabavu mineralnih gnojiva. Trenutno stanje na tržištu je da mineralnih gnojiva ima dovoljno za za jesensku sjetvu, cijene su nešto niže ili na razini proljeće kada su bile na najvišoj razini, dakle urea je čak i nešto niža cijena nego u proljeće dok cijena kompleksnih gnojiva i drugih gnojiva koje se na hrvatskom tržištu je na razini proljeća ove godine. u RH, to je naša najveća kemijska industrija koja zapošljava 1300 radnika i sa 25% doprinosi regionalnom i lokalnom Zbog poremećaja na tržištu geopolitičkih zbijanja i vrtoglavog rasta cijena plina koji je osnovni energent u proizvodnji mineralnih gnojiva vidimo ne samo kod nas već i globalno na tržištu da su cijene mineralnih gnojiva rasle između 50 Mene zanima što Vlada RH poduzima kako bi omogućila poljoprivrednicima nabavu dostatne količine mineralnih gnojiva po pristupačnim cijenama kako bi oni mogli proizvest dovoljno hrane po pristupačnim cijenama za sve nas? Također me zanima što Vlada RH poduzima kako bi Petrokemija Kutina koja od proljeća stoji ponovo pokrenula svoju proizvodnju jer mislim da je to tvrtka od nacionalnog strateškog interesa? Hvala lijepo. dakle dijelom sam već odgovorio, kao nastavak mog odgovora ono što vlada poduzima je i kroz ovaj paket mjera koji je vlada za ublažavanje inflacije odnosno krize prema građanstvu odnosno gospodarskim subjektima jedan iznos od skoro milijardu kuna je usmjeren i prema poljoprivrednim proizvođačima odnosno tvrtkama koje se bave preradom. U dijelu naše komunikacije sa Petrokemijom i zajedno sa nadležnim ministarstvom, Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja također ćemo razmotriti i mogućnost i proširenje strukture robnih zaliha i u tom dijelu također i vidjeti ovu mogućnost. Na razini EU se priprema prijedlog uredbe koji će definirat bescarinski tretman prema određenim sirovinama za proizvodnju mineralnih gnojiva koje dolaze iz trećih zemalja, tako da i u ovom dijelu pratimo situaciju i podržat ćemo svaki takav prijedlog koji će doprinijeti dostatnom količinom gnojiva prema našim poljoprivrednicima po pristupačnim cijenama. Slijedeća replika poštovana Martina Vlašić Iljkić. sa proizvodnjom u ožujku ove godine jer je cijena plina dosegla i do 300 eura po megavat satu, 1300 ljudi je i dalje u radnom odnosu, no do kad će takvo stanje biti održivo? Da bi proizvodnja bila profitabilna cijena plina se treba kretati oko 120 eura po megavat satu kako kaže uprava Petrokemije. Čitali smo kako se cijena plina dogovarala za Petrokemiju po 212 eura po megavat satu dok ga je HDZ-ova ekipa dobivala po cijeni od 19,95 eura. Ako to nije svjesno uništavanje hrvatskog poljoprivrednika i radnih mjesta ne znam što je. Što vlada čini osim ovog što ste rekli, a bili smo svjedoci da se na Odboru za poljoprivredu u kolovozu govorilo da će odnosno u lipnju da će proizvodnja krenuti u kolovozu, sada imamo ponovno stanje da se proizvodnja i dalje nije pokrenula? Zahvaljujem na vašem pitanju. Dakle da proizvodnja u Petrokemiji se ne odvija od travnja ove godine. Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa nadležnim ministarstvom, Ministarstvom gospodarstva, kao što sam već naglasio ide u smjeru iznalaženja mogućnosti u okviru robnih zaliha i u okviru ovoga što ste upravo rekli, što su jučer i predstavnici Petrokemije na tematskoj sjednici posvećenoj Petrokemiji, dakle naglasili što je po njima održiva cijena plina i pod kojim će se odvijati proizvodnja ne samo mineralnih gnojiva već širokog spektra proizvoda koje Petrokemija dakle pruža na hrvatska tržišta odnosno u okruženju, dakle u tom dijelu iznaći će se mogućnosti da bi se na održiv način proizvodnja nastavila kako bi se pripremila kvalitetna i proljetna sjetva, ali i kako bi se osigurala proizvodnja drugih proizvoda kojima Petrokemija raspolaže. (MOST)** Hvala lijepo. Konkurentnost poljoprivrednika je vrlo bitna, a to je znači gnojivo i gnojidba je vrlo bitna jer jednostavno naš seljak nije konkurentan. I ove godine sam upozoravajući na početku proljeća da vlada prvu mjeru i osnovnu mjeru što se tiče poljoprivrede tribalo bi biti subvencija umjetnih gnojiva svih vrsta gnojiva međutim to se nije napravilo, tako da već ove godine seljak tj. poljoprivrednik imaju probleme s tim jel nisu imali dovoljno sredstava za gnojivo, znači već se sada kasni. Stoga me zanima, da li ste, imate li podatke kolko je povećano ove godine seljacima poljoprivrednicima uz njihovi usjevi zbog poskupljena plina, evo u slučaju Petrokemije jer je porastao cijena i gnojiva i da li ćete to refundirati seljaku jer on ove godine je morao smanjiti unos gnojiva jel nije imao dovoljno sredstava da bi imao proizvod, a to je jedan od gorućih problema u razgovoru sa seljacima. Hvala na vašem upitu. Evo ponovit ću dakle, u proljeće je vlada izašla sa programom potpore „de minimis“ potpore prema poljoprivrednicima, prema onoj najranjivijoj skupini poljoprivrednika kako bi se proljetna sjetva obavila na što kvalitetniji način. Ukupno je izdvojeno 200 milijuna kuna

u okviru novog paketa mjera vezano za inflaciju usmjeravati sredstva. Sredstva su osigurana na razini eu sredstava u iznosu od 240 milijuna kuna, dodatno 100 milijuna kuna za nastalu štetu uzrokovanu elementarnom nepogodom će se izdvojiti za poljoprivrednu proizvodnju dok iznos od 200 milijuna kuna će biti usmjeren prema prerađivačima u dijelu poljoprivredne i prehrambene industrije. li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Marijana Petir izvolite, predsjednica Odbora za poljoprivredu. Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicima, zastupnice i zastupnici. Odbor za poljoprivredu HS-a raspravio je na svojoj 70. sjednici održanoj 11. srpnja 2022.g. Prijedlog zakona o gnojidbenim proizvodima kao matično radno tijelo. U raspravi je uz rad ovlaštenih laboratorija postavljen upit o njihovoj kapacitiranosti i opsegu analiza koje provode. Zatražena je informacija o sudjelovanju državnog inspektorata RH u izradi ovog akta kao i obrazloženje o razlozima zbog kojih su iz ovog akta isključene prekršajne odredbe za osobe koje poljoprivrednim inspektorima ne pruže potrebne podatke. Rečeno je i kako bi se jasnije trebale propisati procedure provođenja inspekcijskog nadzora. Zatražena je informacija u ukupnom broju uzoraka mineralnih gnojiva koji se kontrolirao u prošloj godini te o rezultatima provođenja ovog nadzora. Postavljeno je pitanje primjene Digestata iz bioplinskih postrojenja na poljoprivredne površine, zatražena je informacija o potporama koje su poljoprivrednicima isplaćene za nabavu mineralnog gnojiva za proljetnu sjetvu kao i informacija o radu Petrokemije u Kutini u Kutini te koliko je mineralnih gnojiva iz Petrokemije plasirano za proljetnu sjetvu 2022.g., a koliko iz uvoza. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova sedam glasova za i dva glasa suzdržano odlučio predložiti HS-u sljedeće zaključke, prihvaća se Prijedlog zakona o gnojidbenim proizvodima, primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga Zakona o gnojidbenim proizvodima. Cjelovito izvješće odbora je na stranicama sabora. Hvala. Ovim smo završili uvodni dio. Otvaram raspravu. Prvi prijavljeni Klub zastupnika Mosta Miro Jedan od najvećih troškova je repromaterijal je gnojivo za našeg seljaka i da bi on bio konkurentan u ovome suludom tržištu jednostavno je on doveden na razinu propadanja opstanka. Vidimo da selo doslovno izumiru, da poljoprivredna gospodarstva teško opstaju, poglavito mala i srednja kojih je najveći broj u RH. Ovo je jedna ozbiljna tema o kojoj u krizama, ali inače i u normalnim situacijama treba ozbiljno razgovarati. U drugim državama se ulaže u selo i seljaka gdje je hrana vrlo bitna, proizvodnja hrane, a što se tiče gnojidbe i ovoga zakona tj. usklađivanja sa europskim normama o tome možemo govoriti, tu nema ništa nejasno to je otvaranje tržišta. Međutim, mi moramo s ove govornice upozorit ono što su me brojni poljoprivrednici rekli da jednostavno oni ne mogu biti konkurentni stranim poljoprivrednicima, uvoznim lobijima jer jednostavno oni ne funkcioniraju tako teško kao što naš seljak. Ja samo mogu kazati da sam ovdje još proljetos govorio da bi prva i osnovna mjera trebala biti ulaganje izravno u proizvođače gnojiva da budu što jeftiniji kao repromaterijal našem seljaku prije same sadnje. Tada se to nije poslušalo jer smatram da je to bio trenutak kada pred ovu tešku krizu, a kriza je sve veća i veća, tili mi to priznati ili ne priznati, tako da je i ovo novca iz INA-e koji je otišao za plin ova milijarda kuna, a krade se godišnje 60 milijardi kuna da se je uložilo pola u gnojidbu kada je to širom pojam znači repromaterijala gnojidbe mi bi bili najbogatija država sa najbogatijim resursima. Ne bi imali ove demografske padove koji su katastrofalni, poglavito evo govorimo o Slavoniji i drugim rubnim područjima gdje jednostavno više ljudi nema. A kad idem u Slavoniju iz svoje Dalmatinske zagore kad vidim ta polja zelena nepregledna onda mi nije jasno što se događa. Što se događa? Znači ovdje je široka tema o gnojivu, imamo kružno gospodarenje otpadom, moremo pričati o humusu, možemo pričati o svemu, međutim sve pada u vodu kada dođemo u napuštena u sela, sve pada u vodu. Zbog čega? Zbog uvoznih lobija, zbog loše hrane koju uvodimo ovdje, uvozimo. Ja sam i dao zakon ne zbog čega ne dođe nikako na sjednicu o zabrani uvoza, prijevoza, proizvodnje i trgovine GMO prehrambenih proizvoda jer to je zasuto tržište tim štetnim proizvodima, a uništen je domaći proizvođač. Ali ona stara koju je Stjepan Radić govorio često bez bogata sela nema ni bogata grada, ni bogate države i mi bez sela ne možemo opstati. A rezultati govore još poraznije u odnosu na onih prošlih deset godina od 2011. rezultati statistički koji su napravljeni … ne statistički nego evoga popis stanovništva govori da je taj pad ogroman. Nama je selo prazno, zbog toga tribamo ulagati u repromaterijal doslovno da naš seljak dobije repromaterijal doslovno besplatno jer drugačije neće, ne besplatno doslovno, da dobije što jeftinije jer to će biti najjača demografska mjera ako taj čovjek proizvede proizvod, a isplati mu se na tržištu da on to prodaje i da ima nekakvu dobit da more preživit, on će ostat na selu. lomi, satire, ne spava zbog tih problema neće moći na kraju i šta proizvede, neće moći dati na tržište. A mi imamo nekakav sustav koji bi mogli organizirati. Zašto cijeli obrazovni sustav ne bi koristili isključivo i samo domaće proizvode? Zašto to mi ne bi mogli na neki način ograničiti? Znam, reći ćemo, to je tržište, to je europska direktiva, ne daju natječaju, ne daju nabave, ali vjerujte mi da oni rade apsolutno druge države članice na taj način. Mi moramo isključivo sad raditi sve za opstanak sela jer će i gradovi doživiti veliki pad ako ne bude jako selo. Opstanak ljudi, evo, ja mogu govoriti u Sinju, cetinskom krajini, u Dalmatinskoj zagori, ljude koji su odlazili vani u Njemačku 60-ih godina, poslije rata, 50-ih, 60-ih, oni su do sada primali mirovine, njihove obitelji. Nažalost ti ljudi umiru i taj novac ne dolazi. E sad se događa još gore. Tada je Josip Broz Tito organizirao vlakove za odlaze u Njemačku jer je bio svjestan da će dolaziti devize vamo, a sad cijele obitelji odlaze. Imam problem na selu. Ljudi bi ostali živjeti na selu da im mi osigurati repromaterijal što jeftiniji, što jeftiniji. A u ovoj krizi, to je tribalo promptno reagirati. Ove mjere sve su sad kasne, kasnimo puno. One su tribale odmah na proljeće biti što jeftinije jer ljudi imaju interesa ostati na selu. Ja znam da imaju, međutim, ne isplati im se ostati jer nemaju, ne mogu preživjeti njihove obitelji od truda. Moramo tu znati da dolazi vrijeme kada će stranci kao lešinari pomoću naših uvoznih lobija unutar ministarstva baciti oko na našu svetinju, a to je poljoprivredno zemljište. Vrijeme je da zabranimo prodaju poljoprivrednog zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama. Ako je Mađarska to napravila, a Mađari kupuju zemlju u Hrvatskoj, zašto Hrvati ne mogu kupovati poljoprivredno zemljište u Mađarskoj i to za male pare će on to, postat će vlasnici i cijele Slavonije i cijelog ovoga dijela i cijele Hrvatske poljoprivrednog zemljišta. Uz energetiku, naša bogatstva koja imamo, uz zrak koji imamo čist, uz našu plažu, mora koji trebamo čuvati, imamo znači taj poljoprivredno zemljište kao jedan od najvećih potencijala i vidimo šta je ključ problema u krizama jer je globalna politika bila da nema granica. Ima granica pa smo se opustili. Vidite kad dođe kriza kako svi zatvaraju granice i samodostatnost je vrlo bitna jer neće vam nitko dati ni kilu brašna ni kilu kruva iz druga članica ako oni ne osiguraju svojim stanovnicima. Zato još jednom upozoravam da kad govorimo o gnojivu da je vrlo bitno to gnojivo osigurati našim poljoprivrednicima što jeftiniji, međutim, Petrokemija je u problemu sa plinom, puno je se ukralo para u plinu, to je pljačka, to je harač, to je, ne znam uopće šta se napravilo, kako nazvati to riječi i uopće je sramotno šta nisu i već sad izbori bili te pljačke i zbog plina jer da je taj novac koji je dat da trguje plinom osoba koja nema nikakve reference i koji je milijardu kuna uplatio na račun umirovljenika, da je taj novac, milijardu kuna uložen za proizvodnju gnojiva, da je uložen, ne znam, za poljoprivrednike, vjerujte mi da danas ne bi raspravljali u otužnoj atmosferi ovdje u Saboru. Znači ovdje je tribalo odmah dati nadu seljaku, a nada je d ase više neće krasti u INA-i, u HEP-u, a njima će se naplaćivati po skupoj cijeni i gnojivo i sve što trebaju, repromaterijal Zato još jednom pozvao vas državni tajniče, volio bi da je bila ministrica, da je vrijeme nakon te pljačke koju ste napravili štetu za hrvatsko selo i seljaka oko ovoga plinskog biznisa gdje će im poskupiti energenti, poskupit će im sve, poglavito u Dalmaciji gdje će struja se plaćati skuplje jer nemamo plinovod, da napokon date ostavku i da vratite nadu i selu i seljaku, savjetujte to ministrici, savjetujte to premijeru jer će iseliti kad vide pljačku ljudi, poglavito sa sela, šta se radi jer vi još njima i virtualno milijarda kuna, milijarda kuna je 300 vrtića. 300 vrtića je sila na račun jednog umirovljenika u INA-i i dala se nekome da trguje koji nema nikakve reference, HERA tu dolazi jučer, pa kako ih nije sram, neka iđu ča više s očiju. Pa makar i ja otiša, svi, ajmo ča. Dajte ostavku, neka se raspišu izbori, vratimo nadu, selu i seljaku jer ta milijarda kuna, a EU komisija u svom istraživanju kaže da se u Hrvatskoj godišnje ukrade 60 milijardi, neka znadu seljaci, 60 milijardi u korupciji, lopovluku i to nikada više. Zato ću još jednom ponoviti zbog sela, seljaka, da ne raspravljamo više o ovim stvarima, da prepuštamo narodu da odluči tko će ih zastupati, tko će predvoditi državu jer ovako najkorumpiranija vlast od kad je RH i najveće štetočine za selo i seljaka od Turaka do danas ovom pljačkom i ovim kriminalom ne smijemo više dozvoliti da vlada. Ja vas molim, ajte lipo ča, izađite ode, dajte ostavku i idemo na izbore i neka narod odluči i vratimo takvu barem nadu, selu i seljaku da se neće krasti milijarda k'o dobar dan jer ono što je radio Sanader je mala beba za Plenkovićevu Vladu. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je jedan zakonski prijedlog koji je na prvi pogled poprilično jasan, tehničke je naravi, ali samo na prvi pogled. Znači postojeći zakon regulira gnojiva od anorganskih materijala dobivena kemijskim putem ili iz rudnika, a ovim zakonom bi se onda obuhvatili reciklirani i organski materijali, pa bi se dodatno potaknuo razvoj kružnog gospodarstva, te smanjila količina otpada, zvuči prekrasno, sjajno, zelena ekonomija, sve je divno, ali nije baš tako jel. Znači radi se o materiji koja je vrlo kompleksa, a ima višeznačne posljedice i to na razne segmente od prinosa, pa do cijena poljoprivrednih proizvoda, a posljedično i hrane do životnog standarda i prehrambene sigurnosti. Drago mi je da je Odbor za poljoprivredu obratio pozornost na digestat i na neke stvari o kojima ću i ja govoriti i o tome kako će se uopće to kontrolirati jer to je ključno u ovoj cijeloj priči. No vratimo se na ovo o čemu ovaj zakon govori. Znači europsko tržište gnojiva procjenjuje se na približno 20 milijardi dolara i trenutno predstavlja oko 10% globalnog tržišta gnojiva i unatoč veličini tržišta ta regulaciji proizvoda na razini cijele EU dosada nije bila potpuno usklađena. U principu trenutno zakonodavstvo usklađuje proces certificiranja kvalitete anorganskih gnojiva, međutim ona gnojiva koja su izvan EU i drugi proizvodi za gnojidbu regulirani su nacionalnim pravilima koja mogu biti i nesrazmjerna, pa tako dok neke zemlje članice imaju dobro razvijene regulatorne postupke druge ih nemaju. E sad od 16. srpnja 2022. proces certifikacije bi trebao biti usklađen u cijeloj EU kroz Uredbu o proizvodima za gnojidbu, pa bi onda osim anorganskih gnojiva tu uredba znači treala uskladiti i druge proizvode kao što su organska gnojiva, sredstava za poboljšanje tla, organsko mineralna gnojiva, vapnene materijale, bio stimulatore biljaka, inhibitore i mješavine proizvoda za gnojidbu i prema ovoj uredbi postoje i određene nove kategorije sastavnih materijala i tu dolazimo do onoga o čemu ja u stvari želim govoriti, a to je jedna od tih kategorija, a to je digestat na koji je evo i Odbor za poljoprivredu također obratio pozornost i tome uistinu i to toplo pozdravljam. Znači digestat koji se na poljoprivredno zemljište odlaže dolazi iz bio plinskih postrojenja. Ne znam koliko se sjećate, ali ja sam još prošle godine govorila o jednom incidentu koji se dogodio u Donjem Miholjcu gdje ruski vlasnik je u bio plinska postrojenja prihvaćao i zbrinjavao bio otpad iz Zagreba koji je bio pomiješan sa komunalnim otpadom i onda se takav digestat odlagao na naše oranice. Ne samo da smo imali problem zagađenja na koji su se građani žalili nego imamo trajno zagađenja ne samo tla nego i podzemnih voda. Nakon što su izlazile inspekcijske službe ne jednom nego u nekoliko navrata, nakon što su građani Donjeg Miholjca prosvjedovali nešto se pomaklo sa mrtve točke, uključila se i županija vrlo aktivno u rješavanje toga problema koji vidimo da ima više dimenzija i to negativnih, od kvalitete života u tim sredinama do trajnog zagađenja naših oranica i tko nama može jamčiti da se tako nešto neće ponovo dogoditi jer inspektori su izašli na teren i svi nadležni su se uključili tek kada su građani Donjeg Miholjca izašli na ulice i kada su prosvjedovali. Hoćemo mi svaki puta čekati da naši građani izađu na ulice i prosvjeduju da bi nadležne institucije krenule raditi svoj posao? Znači sve te europske uredbe i direktive imaju vrlo plemenite i u konačnici dobre ciljeve, ali primjene na balkanski način bez adekvatne kontrole otvara niz načina za postizanje potpuno dijametralno suprotnog učinka. To je jedna kategorija digestat. Druga problematična kategorija je kompost. Udio razvrstanog bio otpada je u Hrvatskoj minoran, često je pomiješan tako da će na naša polja dolaziti kompost u kojem će neizbježno biti mikro plastike. Komunalna poduzeća daju naputak da se u smeće kante bio otpad odlaže u bio razgradivim vrećicama. Ja sad imam samo jedno pitanje, tko će to kontrolirat, tko će kontrolirat jesu li u smeđim kantama za biootpad samo bio razgradive vrećice? Čuli smo gradonačelnika Tomaševića oni će vrpat po smeću, imat će tu neku eko policiju navodno, ne znam koliko ljudi će zaposliti na tom poslu, ali imamo preko 500 JLS, svi znamo da one, one ne rade taj dio, debelo kasne, nisu napravili apsolutno ništa po pitanju razvrstavanja otpada. Neki dan su izašli podaci, imamo 4 grada koji koji imaju primarnu selekciju razvrstavanja otpada preko 50%, Osijek je jedan od njih, evo ja to sa ponosom ističem, dolazim iz te županije. Mi smo mikro plastikom zagadili oceane, a sada ćemo i ono najvrijednije što imamo, a to je naše poljoprivredno tlo. Bez stalnih kontrola ništa od navedenog ne bi smjelo ići na naša polja, ništa, ni taj kompost, ni taj digestat bez stalnih kontrola, ali pravih učinkovitih, a ne kontrola samo na papiru. Umjetno gnojivo je ništa u odnosu na ovo trajno zagađenje tla i činjenica je da za proizvodnju umjetnog gnojiva treba prirodni plin, pa je to u novonastalim okolnostima popriličan problem, a i skupo je jer način na koji je EU odlučila riješiti problem je jednostavno loš i za sada se pokazao neučinkovit. poljoprivredno, za naše poljoprivredno zemljište i za podzemne vode ovo je vrlo opasno. Ako mi zamijenimo jedno zagađenjem sa drugim onda ne rješavamo apsolutno ništa. Ništa, apsolutno ništa. Dapače napravili smo još goru stvar nego što je sada. O ovom zakonu mi raspravljamo dok farmeri diljem EU prosvjeduju. Nemojmo ni to zanemariti, to što u medijima se o tome ne piše to ne znači da se to ne događa. Nizozemska, Poljska, Njemačka, Italija. Naši su negodovali zbog otkupne cijene pšenice sad su se smirili, vide ljudi nema nikakve vajde pa što ne vrijedi. EU odredila je smanjit emisije i uporabu umjetnog gnojiva. To će posljedično imati niže prinose i već ove godine ratari nisu prihranu odradili onako kako je to bilo prijašnjih godina zbog vrlo visoke cijene koju su umjetna gnojiva poglavito urea imali u proljeće 4 puta veća cijena nego što je bila. Cijeli plan koji je osmislila EU koja sada ratuje, koja ide smanjiti broj svinja, u Danskoj je već milijun komada manja, u Nizozemskoj se ide na smanjenje oko 30 miliona grla bi trebalo smanjiti do 2030., jel se vi pitate šta ćemo mi jesti, mislim oni će imati dovoljno mesa za svoje stanovništvo, ali mi nismo dostatni ni u mesu, ni u voću, ni u povrću, ni u mlijeku. Kad oni smanje svoj stočni fond odakle ćemo mi uvoziti i po kojoj cijeni jel? Tako da ovaj naizgled bezazlen zakon može imati trajne posljedice, može dovesti do još većih problema, do još većih onečišćenja i evo ostaje pitanje zašto se u javnoj raspravi kao što je rekla kolegica Vukovac nitko nije javio jel naši ratari čitaju propise ili jadni gledaju kako će isfinacirati žetvu pa sjetu, ali evo povedite računa o tome i obratite pozornost ili podzakonskim aktima propišite kontrole, inspektorat, neka rade svoj posao. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovane zastupnice Marijane Petir. Hvala gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicima, zastupnice i zastupnici, Zakonom o gnojidbenim proizvodima osigurat će se provedba Uredbe EU 2019/1009 te će se osigurati slobodno kretanje na unutarnjem tržištu gnojidbenih proizvoda EU koji ispunjava zahtjeve ove uredbe. Njime će se staviti van snage postojeći Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla te će se postaviti pravila za plasiranje neusklađenih gnojidbenih proizvoda na tržište utvrđena na nacionalnoj razini. Donošenjem predmetnog zakona usklađuje se hrvatsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU i poboljšava kompletni sustav koji se odnosi na stavljanje gnojidbenih proizvoda na hrvatsko tržište. Gnojiva sa oznakom CE od 16. srpnja 2022. godine stavljaju se na tržište u skladu sa Uredbom EU 2019/1009 dok će postojeći Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla i podzakonski akti ostati na snazi do primjene i promjene nacionalnog zakonodavnog okvira. U okviru Uredbe EU 2019/1009 Ministarstvo poljoprivrede ne vodi evidenciju gnojiva sa oznakom CE na tržištu s obzirom da se ista stavljaju na tržište temeljem slobode kretanja robe. Uvođenje takve obaveze planira se u okviru novog Zakona o gnojidbenim proizvodima. Državni inspektorat proveo je uzorkovanje mineralnih gnojiva koja se stavljaju na hrvatsko tržište tijekom 2021. godine. Uzorkovana su gnojiva 7 uvoznika, distributera i proizvođača, laboratorijskim analizama za navedeno razdoblje nisu utvrđene nepravilnosti odnosno sva uzorkovana gnojiva odgovarala su deklariranoj kakvoći. Primjenom nove zajedničke poljoprivredne politike EU očekuje se veća učinkovitost u korištenju dušika, prijelaz na zeleni amonijak za gnojiva i valorizacija bio mase u skladu sa održivom ambicijom Europskog zelenog plana. Najavljena su ulaganja u istraživanja i inovacije kako bi se smanjila ovisnost o mineralnim gnojivima i sirovinama iz trećih zemalja te se proizvodnja hrane i prehrambena sigurnost EU usmjerava na inpute proizvedene na teritoriju unije i prema principima kružnog gospodarenja. Smatramo da je to dobar smjer i ovaj zakon da je odgovor na zadane ciljeve stoga će ga naš klub zastupnika podržati. No, govoreći o gnojivima ne možemo zanemariti aktualni geopolitički trenutak koji se reflektira na rast cijena gnojiva i izaziva zabrinutost hoće li poljoprivrednici mineralna gnojiva moći nabaviti u dovoljnim količinama i po pristupačnim cijenama kako bi ostvarili planirane prinose i proizveli dovoljno hrane za sve nas. Neizvjesnost u pogledu isporuke roba i usluga iz Rusije u Europu prvenstveno energenata prouzročila je značajnu nestabilnost u smislu cijena i količina prirodnog plina kao ključne sirovine za proizvodnju mineralnih gnojiva, a posebno dušičnih. U skladu sa predviđanjima postojanja rizika i neizvjesnosti opskrbe plinom za industriju u predstojećem zimskom razdoblju 2022/2023 godina na području cijele EU procjenjuje procjenjuje se da su moguće restrikcije i u proizvodnom ciklusu proizvođača mineralnih gnojiva. Cijene gnojiva porasle su za 50 do 300%. Cijene plavog dizela također su povećane za 100% u odnosu na 2020. godinu, a veliki proizvođači ga nemaju dovoljno. Prema prognozi kretanja tržišta koje objavljuje Svjetska banka cijene gnojiva porasle su u prvom tromjesečju 2022. godine na najviši nominalni iznos u povijesti. Ovo povećanje uzrokovano ratom u Ukrajini i činjenicom da su Rusija i Bjelorusija glavni proizvođači i izvoznici dušičnih gnojiva i osnovne sirovine prirodnog plina, uslijedilo je nakon porasta od 80% u 2021. g. uzrokovanog poremećajem u opskrbi rastućim ulaznim troškovima i trgovinskim ograničenjima u Kini i Rusiji. Svjetska banka predviđa nastavak rasta cijena gnojiva u 2022. g. prije ublažavanja u 2023. Nastavno na stanje na tržištu, Vlada RH donijela je u okviru paketa mjera za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnih gnojiva. Cilj ovog programa je zadržavanje poljoprivredne proizvodnje na razini prošle godine te osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz određenu nadoknadu povećanja troškova proizvodnje nastalih porastom cijene mineralnih gnojiva. S obzirom da sve poljoprivredne kulture u okviru agrotehničkih mjera imaju određene potrebe za mineralnim gnojivima, potpora za gnojidbu radi rasta cijene mineralnih gnojiva namijenjena je svim poljoprivrednim proizvođačima sa poljoprivrednim površinama pod ratarskim kulturama, trajnim nasadima, povrćem, ukrasnim biljem i ljekovitim biljem. Pravo na potporu za gnojidbu ostvaruju svi poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika koji su podnijeli jedinstveni zahtjev za 2021. g. Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Potpora se ostvaruje za prvih 20 hektara poljoprivrednog gospodarstva te iznosi 450 kuna za hektar za, za prvih 10 hektara poljoprivrednog gospodarstva te 250 kuna po hektaru za sljedećih 10 hektara do ukupno 20 hektara poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva. Ukupni iznos potpore u okviru ovog programa je 200 milijuna kuna, a dodjela potpore po hektaru i za pokrivanje dijela troškova tekućeg poslovanja dodjeljuje se u okviru potpore male vrijednosti de minimis. U Hrvatskoj se prema podacima DZS-a u prosjeku potroši oko 427 tisuća tona mineralnih gnojiva. Petrokemija d.d. Kutina na domaćem tržištu prodaje između 260 i 300 tisuća tona mineralnih gnojiva te time pokriva 60 do 70% domaće potrošnje. Potrošnja mineralnog gnojiva je sezonskog karaktera te najveća potrošnja za proljetnu i jesensku primjenu. Prema podacima Petrokemija gotovo 40% prodaje mineralnih gnojiva ostvaruje u prvom kvartalu godine. Osim mineralnih gnojiva tvrtke Petrokemija d.d. na hrvatskom tržištu nalaze se mineralna gnojiva proizvođača iz EU, kao i iz trećih zemalja. Petrokemija Kutina je lider na tržištu mineralnih gnojiva u Hrvatskoj te značajan sudionik na regionalnom tržištu susjednih zemalja. Godišnji kapacitet proizvodnje tvrtke oko 1,25 milijuna tona mineralnih gnojiva sa mogućnosti skladištenja ukupno gotovih proizvoda u rasutom stanju od 196 tisuća tona, od toga u Kutini 184 tisuće tone i 12 tisuća tona u Šibeniku. U posljednjim godinama, Petrokemija godišnje proizvodi oko milijun tona mineralnih gnojiva, od čega oko 30% prodaje na domaćem tržištu, a 70% izvozi. Zbog energetskog šoka, volatilnosti energetskog tržišta, porasta cijene plina i nesigurnosti opskrbe plinom koji je glavna sirovina i .../nerazumljivo/... za proizvodnju mineralnih gnojiva, ali i prisutne netržišne konkurencije u nabavci mineralnih gnojiva koja se uvoze iz trećih zemalja, a pri tome ne udovoljavaju kriterijima kojima moraju udovoljiti gnojiva proizvedena u EU, poslovanje Petrokemije Kutina, jedinog proizvođača mineralnih gnojiva u RH dovedeno je u pitanje. U proteklom razdoblju, Petrokemija je provela optimizaciju i racionalizaciju poslovanja, no bez konkretne potpore, Petrokemija neće moći nastaviti proizvodnju koja je obustavljena proljetos. Stava smo da je potrebno osigurati i preduvjete za opskrbu hrvatskih poljoprivrednika dostatnim količinama mineralnih gnojiva po priuštivim cijenama kako bi se pripremili za sjetvu te svojim aktivnostima poduprli održivost poljoprivredne proizvodnje u RH i sigurnost i sigurnost opskrbe hrane naših građana. U tom smislu važno je uspostaviti model kojim bi se osigurao nastavak proizvodnje mineralnih gnojiva u Petrokemiji Kutina i konkurentnost te tvrtke. U okviru jesenskog paketa od 21 milijardu kuna, Vlada je pomogla građanima, socijalno ugroženim skupinama, u društvu, malim i srednjim poduzećima i obrtnicima. Podržavamo nastojanja da se na europskoj razini zatraži od EU komisije da podupre strateške tvrtke poput Petrokemije kako bi se zadržala domaća proizvodnja mineralnih gnojiva, sačuvalo 1300 radnih mjesta, ali i odgovorilo na potrebe 176 tisuća poljoprivrednika, od kojih većina koristi u proizvodnji hrane mineralna gnojiva. Hvala lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, poštovanog zastupnika Darka Klasića. Hvala lijepo cijenjeni potpredsjedniče HS-a, uvaženi predstavnici Ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Iako je pred hrvatskim poljoprivredom prema vijestima koji stižu iz poljoprivredne komore jedna od najtežih jesenskih .../Govornik prvenstveno zbog prelijevanja krize na energetskom tržištu kao i posljedica rata u Ukrajini koja značajno utječe na cijenu umjetnog gnojiva. Činjenica da su cijene svih ulaznih troškova u svijetu ove godine rekordno visoke, a osobito dušičnih gnojiva i gorivo za poljoprivredu koje ovise o cijeni nafte i plina te iz tog razloga cijena sjetve više do 2 do 3 puta u odnosu na prošlogodišnju, a zbog visokih cijena upitno je koliko će ratari imati novaca da koriste dovoljno umjetnih gnojiva, što će sigurno u idućoj godini negativno se odraziti i na prinose. Proizvođači su svjesni da bez gnojidbe gube veliki dio prinosa jer prema današnjim spoznajama, gnojidba zaslužna je za najmanje 30, a ponekad i više od 50% povećanje prinosa. Tu se nažalost aktualni i trenutni problemi hrvatskih poljoprivrednika koji se još bore sa financijskim gubitcima zbog posljedice suše ovog ljeta, prvenstveno oni poljoprivrednici koji svoju proizvodnju baziraju na proljetnim kulturama, koje su najviše bile pogođene sušom. Ovi problemi su u fokusu …/Govornik se ne razumije./… te sam uvjeren da će ministarstvo naći način da što učinkovitije pomogne tim našim poljoprivrednicima tako da je ovo, nije odazvalo nekakav veliki interes zapravo zapravo i naših poljoprivrednika, sama primjena zakona. Oni su prvenstveno bazirana na njihovoj trenutnoj egzistenciji. Na sam zakon zapravo o gnojidbenim proizvodima nemam primjedbi prvenstveno iz nekoliko razloga. Važno je napomenuti da do sada zakonodavni okvir Republike Hrvatske nije prepoznavao sve gnojidbene proizvode na tržištu. Ovim zakonom se to ispravlja. Ovim transponiranjem europskih propisa u hrvatski zakonodavni okvir otvara se mogućnost za iskorištavanje recikliranih i organskih materijala u svrhu gnojidbe čime bi se dodatno pospješilo poticanje i hranjenje biljnih kultura i razvoj kružnog gospodarstva i time omogućilo učinkovitiju uporabu hranjiva. Zbog nedostatka organskih gnojiva još je dijelom uvjetovano i smanjenje stočnog fonda u Republici Hrvatskoj. Do sada su se koristila primarno gnojiva od anorganskih materijala dobivenih kemijskim putem ili iz rudnika. Dosadašnji prisutni trend primjene mineralnih gnojiva nepovoljno je utjecao na karakteristike tla i plodnost biljnih kultura. Poznato je da uz prednosti intenzivna gnojidba ima i nedostataka. Naime, usjevi, neiskoristivost sva hranjiva osobito dušika koji se raširi po okolišu, te imamo onečišćenje voda zbog ispiranja nitrata, a volatizacija i denitifikacija onečišćuju zrak i narušavaju ravnotežu eko sustava uz gubitak biološke raznolikosti. Ovim zakonom trebalo bi se i poticati uporaba organskih gnojiva, a time bi bio proširen i spektar gnojiva i poboljšivača tla koji se mogu koristiti što bi u konačnici trebalo rezultirat se i poboljšanjem te same kvalitete tla. Budući da postoji potreba za iskorištavanjem recikliranih i organskih materijala u svrhu gnojidbe ovim poticajem ciklusa hranjiva dodatno bi se pospješio razvoj kružnog gospodarstva i time omogućilo učinkovitije upotrebu hranjiva. Osim toga, ovim zakonom u gnojidbenim proizvodima utvrđuje se i nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela koje su za provedbu ovog zakon. Uvjeti za ovlaštenje laboratorija za kontrolu kakvoće gnojidbenih proizvoda, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti Europske unije gnojidbenih proizvoda, zahtjevi koji se moraju ispunjavati gnojidbeni proizvodi, EU gnojidbeni proizvodi, stavljanje na raspolaganje na tržište tih proizvoda i europskih gnojidbenih proizvoda, obaveze gospodarskih subjekata, uvjeti za obavljanje upravnog inspekcijskog nadzora i prekršajne odredbe. U svakom slučaju Zakon o gnojidbenim proizvodima Ministarstva poljoprivrede iz navedenih razloga dodatno uređuje ovo područje, te podržavamo ovaj zakon. Hvala lijepo. Poštovani predsjedavajući, poštovani predstavnici, državni tajnici. Dakle, uvodno nam je predstavnik predlagatelja istaknuo kako se ovim prijedlogom akta usklađuje nacionalni sa europskim pravnim okvirom, te će ose osiguravanjem provedbe odredbi Uredbe broj 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU na raspolaganje na tržištu jasnije i preciznije normativno regulirati provedba nacionalnih odredbi o gnojidbenim proizvodima, a što je važno i zbog činjenice da nacionalni zakonski okvir ne prepoznaje sve gnojidbene proizvode koji se stavljaju na tržište s čime se u potpunosti možemo složiti. Svoju repliku s osvrtom na e-savjetovanje namjerno sam postavila državnom tajniku jer je doista nacrt prijedloga ovog Zakona o gnojidbenim proizvodima bio stavljen na središnjem državnom portalu e-savjetovanja u svrhu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jedva 15 dana. Niti jedan komentar nitko nije napisao. U Hrvatskoj doista imamo registriranih više od 150 000 obiteljskih gospodarstava i vjerujem da svi do jednog ili koriste veće ili manje količine različitih vrsta gnojidbenih proizvoda. Nije moguće da oni nemaju što reći na ovu temu. Prije bih rekla da se jednostavno cijeli postupak e-savjetovanja u samom ministarstvu provodi na način da se iz njega što više isključe oni na koje se zakon odnosi. A kako se to čini? Pa stavljanjem bitnijih propisa u proceduru onda kad su poljoprivrednici u poslu, na njivi ili maksimalnim skraćivanjem vremena koliko je propis objavljen i omogućeno mu je uopće komentiranje, a ujedno i izostankom rasprave putem okruglih stolova, dakle direktne komunikacije sa poljoprivrednicima i slično. Teško da se mogu složiti sa onim što mi je poštovani državni tajnik odgovorio, a to je da su poljoprivrednici u potpunosti informirani putem komora - gospodarske, poljoprivredne. Mislim da to ipak nije tako, a koliko je ova tema doista ozbiljna za hrvatsko selo razaznajemo čak i iz informacija koje cure iz istražnog postupka koji se vodi u slučaju gospodarskog kriminala u INA-i, gdje je u javnost dospio i apsurdan detalj da je uhićeni direktor Sektora trgovine prirodnim plinom Damir Škugor koji je partnerima u OMS Upravljanju prodavao plin po cijeni od 19,46 eura po megavat satu, taj isti plin Petrokemiji tvrtki, dakle u kojoj je INA suvlasnik nudio više nego deseterostruko skuplje točnije za 212 eura. Uz takvu cijenu o čemu je nedavno i sam predsjednik uprave kutinskog proizvođača mineralnih gnojiva javno govorio nije moguće organizirati proizvodnju. Točnije u ovom trenutku s cijenom koja prelazi 150 eura po megavat satu nema za njih ekonomske opravdanosti za početak proizvodnje umjetnih gnojiva. To je i razlog zbog kojeg još od ožujka stoji proizvodnja. Tvrtka zapošljava kako smo danas u nekoliko navrata čuli gotovo 1400 radnika koji dolaze na posao, obavljaju radove održavanja i čišćenja pogona, no već gotovo pola godine proizvodnje umjetnih gnojiva u Petrokemiji nema, pa se s nestrpljenjem zapravo iščekuje potez Vlade Republike Hrvatske kojim bi ona spasila domaću proizvodnju umjetnih gnojiva, ujedno i jesensku sjetvu koja još nije završena u potpunosti kao i proljetnu sjetvu odnosno prihranu samih usjeva. Sve navedenom nadodajem kako su poljoprivrednici bili u ozbiljnom problemu kad su se našli u situaciji ozbiljnih poskupljenja umjetnih gnojiva i po nekoliko puta od dosadašnje cijene koštanja, neki su se morali i dodatno kreditno zaduživati ne bi li pronašli novac potreban za nabavku istoga. Otvorena opcija i dalje je pred Vladom RH i dakle moguća mjera kakva je već korištena u prošlom paketu pomoći, samom selu i samim ratarima, a to je subvencija korisnicima mineralnih gnojiva iako je ona isplaćena tek ovih dana. ne znači da na tržištu neće biti umjetnih gnojiva iako dodajem da su neke zemlje najavile zabranu izvoza umjetnih gnojiva jer logično planiraju zaštiti svoju vlastitu proizvodnju hrane. U najgorem slučaju ono će biti još dodatno skuplje no što je još apsurdnije vrlo vjerojatno će se pojačati prisustvo onih gnojiva koja dolaze iz Rusije koje je i dosada bilo prisutno na europskom tržištu, ali će i dalje biti taj proizvod jer mislim on je i dalje izuzet od europskih sankcija, ali ćemo i dalje kupovinom tog ruskog

od 80% ukupnih troškova proizvodnje što nikad nije bilo zabilježeno. Potom se procjenjivalo da je cijena ispod koje i nije realno organizirati proizvodnju zapravo 90 eura po megavat satu, a s današnjih 300 eura bez podrške države jasno nam je svima to je još manje izvedivo. No, i bez krize s plinom situacija u Petrokemiji već dugo je neizvjesna, postojeći vlasnik, većinski vlasnici i PPD i INA nisu ni dosada krili javnosti da se žele ipak izvući iz tog odnosno iz Petrokemije u prvom redu zbog potrebe velikih financijskih ulaganja u modernizaciju postrojenja. Nadalje, važno je reći agroekološki uvjeti pod utjecajem klimatskih promjena iziskuju prilagodbu modela korišten ja iz sredstava fondova EU, smanjenja primjena pesticida i antibiotika za 50%, smanjenja primjena mineralnih gnojiva za 20% i povećanje poljoprivrednih površina na 25% namijenjenih ekološkim praksama u ravnoteži sa održivom poljoprivredom ali i samodostatnosti RH iziskuje dodatna financijska sredstva kao i značajnije uključivanje države u kontekstu strateških robnih rezervi i državnih potpora i fiskalne prilagodbe rastu poljoprivrede nastankom novih uvjeta u kojima naši poljoprivrednici djeluju od ratnih okolnosti do ekstremne nezapamćene suše postavlja se pitanje uopće održivosti predviđenog Europskog zelenog plana. Svijet je izdana dana u dan sve više svjestan moguće nestašice hrane i gramzivosti na ovom polju, neće jenjavati nego upravo suprotno možemo očekivati sve veće poremećaje. I ovdje moram napomenuti da je neophodno razne oblike skrivenih potpora unutar pojedinih zemalja članica učiniti ravnomjerno dostupnim svim poljoprivrednim gospodarstvima i u ostali članicama EU, mislim pri tome i na obnovljive izvore energije, na komunalne radove ili oslobađanje od plaćanja različitih parafiskalnih nameta. nameta. RH svoj započeti proces prilagodbe zelenom planu vezano uz povećanje površina pod ekološkim praksama na 25% treba usmjeriti ka proizvodnji žitarica i krmnog bilja za podizanje stočarske proizvodnje, dakle mislim na proizvodnju mlijeka, mesa i jaja i to kulturama koje se uzgajaju u gustom sklopu. Dakle, to su pšenica, ječam, stočni grašak, grahorica i lupina. Sideracija odnosno zelena gnojidba kulturama u gustom sklopu kao oblik organske gnojidbe ima ulogu podizanja razine humusa, poboljšanje mikrobiološkoj aktivnosti, poboljšanje vodozračne i povećati opskrbljenost hranjivima i njome se ide u smjeru smanjenja primjene samih mineralnih gnojiva. A čitaju odredbe predloženog zakona nadam se kako se nećemo više morati suočavati s neugodnim situacijama po slavonskim poljima gdje su se pojedinci usudili odlagati ogromne ogromne količine kamene vune i plastičnih vezica prvo uz autocestu A5 na vodozaštitnom području, a potom iz zaoravali u obližnje njive. Svi svjedoci nemilih događaja su upozoravali na elemente mogućeg ekocida s dugotrajnijim i opasnijim posljedicama na okoliš od onih koji su bili trenutno vidljivi, no eto pojedini moćnici u našoj zemlji pokušavaju iskoristi sve pa čak i kašnjenje s usklađivanjem našeg zakonodavstva s europskim zadanim normama. A govoreći o komunikaciji između sela i institucija moram reći da zadnji javni prosvjedi naših poljoprivrednika 2012. godine kao jedini način na koji se pokušala ostvariti komunikacija s vlašću pokušali su usmjeriti pozornost javnosti upravo na socijalno značenje potpora i na reagiranje da im država ne isplaćuje ono što im po zakonu pripada, no ipak bezuspješno. U to vrijeme bitno je samo još reći jednu rečenicu, hrvatsko selo je brojalo preko 65.000 gospodarstava koja su aktivno sudjelovala u proizvodnji mlijeka …/Upadica: Vrijeme./… danas iz je manje od 3.000. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Poštovani zastupnik Nikša Vukas.

za poljoprivredu i evo hvala i predsjednici što je to stavila na dnevni red, da vidimo kakvo je stanje u tvornici mineralnih gnojiva Petrokemija. I danas je i teško raspravljat o ovome zakonu jer ovo je u biti jedan, kad sam ga pročitao, tehnički zakon i tu se nema šta puno dodati i malo mi je čudno doduše bilo da u javnom savjetovanju nije bilo niti jedne primjedbe barem to još rijetko kada se dogodi, ali nema veze ovo je znači eu direktiva da da trgovinu gnojiva stavimo pod kontrolu na zajedničkom europskom tržištu i ono što sam dao iščitati da su dosad bili obuhvaćeni materijali anorganski, a sada ćemo baciti i reciklirano i organsko i, i to također moramo pozdraviti jer Europa se zeleno, zelenu tranziciju ima i to moramo pozdraviti, ali isto tako moramo neki aspekt tu prije svega stavit na kontrole jer sigurno da digestat i kompost moramo pozdraviti, ali isto tako moramo biti oprezni i tu kontrole moraju biti stvarno rigorozne. Ja mogu reći iz svoje prakse prije nekih 15-tak godina da sam kupio taj komunalni kompost u rinfuzi za, da na neki način krenem u tu neku tranziciju i da smanjimo cijene tih mineralnih gnojiva i to je bilo veliko razočarenje, tu je bila velika količina plastike, tu je bila velika količina tih materijala koji ne smiju biti po tome kako je to bilo certificirano pogotovo kad se vodi u rinfuzi i da ne kažem da su dugoročno i neki …/Govornik se ne razumije/…bili koji, koji, koji su ukazivali da s tim kompostom nešto nije u redu i kome ćete se vi više žaliti, kad vi uđete u taj proces ta firma ode u stečaj i vi praktički više nemate se kome žaliti, a ostalo je na neki način onečišćenje tla, pa možda i podzemnih voda i mislim da uvijek kad pričamo o tim nekim zakonskim regulativama da nam prođu ispod radara, što cijelo vrijeme ja naglašavam, uvjeti u kojima rade naši poljoprivredni inspektori, od njihovih uvjeta na terenu, znam da se to ne tiče vas da je to državni inspektorat, ali i od njihovih uvjeta i od njihovih na neki način plaća i oni moraju direktno ić u konflikt sa tim poljoprivrednicima koji njih gledaju kao neke babaroge i jednostavno moraju podizati prekršajne prijave koje na kraju te i te prekršajne prijave na sudu uz dobre odvjetnike budu, budu odbačene, a da ne kažem koliki je mali broj tih poljoprivrednih inspektora koji bi trebali kontrolirati sve, sve firme koje se bave poljoprivredom i OPG-ove, to oni jednostavno da rade od 0 do 360 ne mogu obuhvatiti, a još manje iskontrolirati. Ali kad pogledamo sve skupa mislim da i ova naša bioplinska postrojenja i te kompostane ne bi htio da sada gradovi koji ne mogu riješiti problem svog komunalnog otpada kroz neki način, kroz nekakvu zakonsku regulativu, kroz neku zelenu tranziciju koju svi, koju svi pozdravljamo, kroz mala vrata sa nekim poluproizvodima se riješe svojih proizvoda, iskrcaju ih poljoprivrednicima na gospodarstva. Znam da nije to baš tako lako napravit, ali mora postojat mala sumnja u to sve skupa jer ne bih htio da s jedne strane dobro napravimo gradovima koji će se riješit tog, tog komunalnog biootpada, a s druge strane da našim poljoprivrednicima stavimo na teret ili, nećemo poljoprivrednicima, više ćemo staviti poljoprivrednim površinama jer ozbiljan poljoprivrednik neće kupit nešto da će narušit svoju poljoprivrednu proizvodnju, al uvijek imate velike količine poljoprivrednih površina koje su neobrađene i ne bi me začudilo da neko s nekim se dogovori i da to odveze da negdje pusti na poljoprivrednu površinu koju će neko nekad obrađivati, a trajno onečišćenje na tlu i na podzemnim vodama će ostati. Ali prije svega ajmo se vratiti još jer ova regulativa manje-više šta se s njome regulira, da se, ti proizvodi od organskih materijala da se reguliraju zakonom na jedinstveno tržište EU. Imamo laboratorij koji će to certificirat i nadzorna tijela koja će to kontrolirati i državni inspektorat na terenu i tu ne vidim ja nekih velikih problema, ali vidim problem cjelokupni što smo jučer čuli na saborskom Odboru za poljoprivredu i što mi se čini da svima ide nekako ispod radara da ako se nešto ne napravi u Petrokemiji da za nekih možda mjesec dana ta Petrokemija će otić u stečaj. To je jučer praktički između redova kružilo na Odboru za poljoprivredu, a ja nisam jučer vidio nekog velikog sluha u Ministarstvu gospodarstva da će se toj Petrokemiji nešto pomoć, a isto tako ne možemo očekivati da će cijene plina preko noći pasti, mogu samo rasti. Petrokemija ima 1.500 zaposlenih, Petrokemija ne radi od 4. mjeseca 2022.g., Petrokemija kao što znate za sobom vuče i Luku Šibenik u kojoj je većinski vlasnik i drži HŽ-Cargo promet, a mora na neki način reć, ne možemo reć na životu, ali ga održava, da ne kažem koliko je tu kooperanata, koliko je tu obitelji koje žive od te Petrokemije i ne bi bilo dobro da u Sisačko-moslavačkoj županiji kad vidimo šta se dogodilo sa INA-om INA-om i Rafinerijom u Sisku da se isto to dogodi sa Petrokemijom, mislim da bi to bilo poražavajuće za državu, a i s druge strane doveli bi se u situaciju da zemlje trećega svijeta koje su nam sad jedini dobavljač praktički mineralnih gnojiva uz male, uz mali postotak zemalja u Europi da donesu neku stratešku odluku i kažu mi ne možemo, donosimo odluku da se zabrani mineralno gnojivo izvoz, mi u Hrvatskoj praktički ne bi imali mineralnog gnojiva za našu poljoprivredu, a svi se volimo hvaliti poljoprivredom i svi se volimo hvaliti sa selom, a vidite koliko je sve skupa danas skupo i kad pođete na tržnicu ne treba vam niko tu u saboru pričat koliko je poskupilo, vidite i sami iz svojih novčanika. Podržavam tu mjeru što kažete da ste pomogli sa 200 milijuna kuna, u uvodnoj raspravi ste rekli, pa sam tu sad malo na brzinu izračunao, tih vaših 200 milijuna kuna ili državnih nebitno kad bi išli uzet koliko ste smanjili trošak poljoprivredniku po jednom hektaru, ako računamo da je sad hektar gnojidbe na nekih 8 tisuća kuna pomogli ste mu sa 0,03% po hektaru to 0,03% i to stavio sam minimalne cijene, stavio sam cijene da idemo nekih 900 do 1000 kg po hektaru miješanog NPK u osnovnoj gnojidbi…/Govornik se ne razumije/…, znači pomogli ste na 0,03%. Kad kažete 200 miliona kuna, to zvuči lijepo i onda sam išao malo to izračunati, evo sad sam to na brzinu dobio znači 0,03%. I to je ovih malih od 10 do 20 …/Govornik se ne razumije./… možete računat, ali vidjet ćete da će vam se poklopit računica. Prema tome, strateški moramo nešto napraviti, ali mislim prije svega da danas moramo vidjet kao pomoć Petrokemiji. Šta će se dogodit sa Petrokemijom? Praktički sjemenarske proizvodnje više praktički domaće i nemamo i nemamo, ako sad još dokrajčimo i Petrokemiju ja ne vidim kad će više ta Petrokemija ako se ona ugasi, ako izgubimo know how pa mi smo izgubili know how u brodogradnji, izgubili smo know how sad u kemijskoj industriji ćemo izgubit ako zatvorimo Petrokemiju, pa tko će to više vratiti, a izgubili smo nažalost i sve naše kompanije u niskogradnji koji su mogli nešto napraviti u Hrvatskoj pa sada imate zaobilaznicu most Pelješki Ston radi neka grčka kompanija sa kooperantima pitaj Boga odakle su došli. kao smo niskogradnju strajbali, pa smo rafinerije prepustili, pa smo brodogradnju skršili, pa dajmo malo, uhvatimo malo senzibilnosti da vidimo što možemo napraviti s tom Petrokemijom. Ma nebitno tko će biti njezin vlasnik. 40% vlasnik je država, znači najveći pojedinačni vlasnik u Petrokemiji je država. INA i PPD imaju ostalih 50%, a opet u INI država ima 40% i sad još ići pričat da u vrijeme kad Petrokemija ne radi od 4. mjeseca se skupila šačica ljudi koja je plin mjesto da ga distribuira strateškim kompanijama koje nam trebaju u tom vremenskom periodu, oni su se lijepo udružili i napravili šta su napravili, to mi je više ružno i spominjati. ok ovaj zakon nema tu nekih ono velikih primjedbi osim same kontrole na terenu tih nus proizvoda od bioelektrana i od komposta i slažem se sa kolegicom Vučemilović što je rekla da možemo to pozdraviti kao zelenu tranziciju ali isto tako moramo biti duboko zabrinuti šta će to kao nus proizvod i tko će sve to iskontrolirati i da li će taj certifikat koji je potpisan biti sa stvarnim stanjem toga što smo, što smo kupili ili što je netko implementirao u tlo. Prema tome, eto molio bih još jednom da vidimo što ćemo s tom Petrokemijom jer već za ovu jesensku sjetvu je kasno, a pitanje jel ćemo li i dočekati otvorenje Petrokemije za proljetnu sjetvu 2023. godine. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovane zastupnice Martine Vlašić Iljkić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, mi danas ovdje govorimo o gnojidbenim proizvodima i zakonskom okviru za iste, a istovremeno imamo vrlo opravdanu sumnju o mogućem gašenju Petrokemije naše jedine tvornice mineralnih gnojiva. Petrokemija je stala sa proizvodnjom mineralnih gnojiva u ožujku ove godine jer je cijena plina dosegla i 300 eura po megavat satu, 1.300 ljudi je i dalje u radnom odnosu no pitanje do kad je to stanje održivo. Da bi proizvodnja bila profitabilna cijena plina se treba kretati do 120 eura kako kaže uprava Petrokemije. Ono što vlada čini u ovom trenutku da bi zaštitila naše nacionalne interese i naše osnovne egzistencijalne potrebe proizvodnju hrane ne vidimo jer znamo da se bez gnojiva prinos smanjuje za gotovo 50%. Mi trenutno ovisimo o sastancima na razini EU, eventualnom paketu mjera na europskoj razini, pogašeno je 30-ak tvornica mineralnih gnojiva u EU i ovisimo o uvozu gnojiva iz trećih zemalja. Čitali smo kako se dogovarala cijena plina za Petrokemiju, drugog po veličini korisnika u državi koja plin plaća po cijeni od 212 eura dok ga HDZ-ova ekipa dobiva po cijeni od 19,5 eura što bi indirektno moglo dovesti i do gašenja tvornice. Ako to nije svjesno ugrožavanje hrvatskog poljoprivrednika, radnih mjesta u najvećoj i jedinoj Petrokemiji ne znam što je. Da li je odgovornima u ovoj državi jasno da o gnojidbi, količini i kakvoći primijenjenog gnoja ovisi proizvodnja hrane. Cijena gnoja kao što smo i čuli leti u nebo od 50 do 300% se poskupila, kako a po kojim cijenama će naš uopće poljoprivrednik nabaviti gnojivo i osigurati svoju egzistenciju ne samo svojoj obitelji nego svima nama. Alternativa mineralnom gnojivu je organski gnoj ako ga u državi ima. Kod nas nažalost to nije slučaj jer nam je stočni fond na nikad nižoj razni. Na Odboru za poljoprivredu koji je bio u lipnju je rečeno kako je od početka ukrajinske krize održano niz sastanaka sa predstavnicima Petrokemije, a najkasnije će u kolovozu krenuti proizvodnja kako bi se osigurale dostatne količine mineralnih gnojiva za jesensku sjetvu. Jučer na odboru smo doznali da proizvodnja još uvijek nije započeta i da ako ne krene uskoro da je ugrožena proljetna sjetva, a vlada rješenja još uvijek nema. Država ima 40% udjela u Petrokemiji, ima odgovornost za vođenje poljoprivrednog sektora, jesenska sjetva je na vratima, a rješenja kako sam rekla nema. Poljoprivrednim proizvođačima je dugoročno važno gdje će, kakav i po kojoj cijeni nabavljati gnoj. No, vratimo se na Prijedlog Zakona o gnojidbenim proizvodima. Nažalost opet moramo po koji, ne znam koji put reći na debelo kašnjenje s obvezom usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Predlagatelj Zakona o gnojidbenim proizvodima sam kaže kako je potrebno omogućiti adekvatno i pravodobno provedbu Uredbe 2019/1109 Europskog parlamenta i vijeća od 5. lipanja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU na raspolaganje na tržištu. I onda što se događa? Šalje u zakon u sabor na prvo čitanje da dođe 23. rujna, dva mjeseca nakon što se uredba počela primjenjivati. Naime, ista je donesena u lipnju 2019. godine, a primjenjuje se od 16. srpnja 2022.g., a Ministarstvu poljoprivrede je trebalo

čuti koje je to opravdanje sve navedeno kao razlog kašnjenja. Da stvar bude još gora od 35. članaka koliko ih zakon sadrži samo 10-tak njih nije ili u potpunosti prepisano iz uredbe ili direktno vezano za nju, pa i ovaj zakon poput mnogih drugih primjerice Zakon o zdravlju životinja izgleda komplicirano, nečitko i rekli bismo nakaradno. Predlagatelj zakona također kaže da postoji potreba za iskorištavanjem recikliranih ili organskih materijala u svrhu gnojidbe. Kao važan preduvjet za daljnju uporabu gnojiva proizvedenih iz takvih recikliranih ili organskih materijala je utvrđivanje usklađenih uvjeta za njihovo stavljanje na raspolaganje na cijelom unutarnjem tržištu. Takvo poticanje ciklusa hranjiva dodatno bi pospješilo razvoj kružnog gospodarstva i omogućilo resursno učinkovitiju opću uporabu hranjiva, te istodobno smanjilo ovisnost unije o hranjivima iz trećih zemalja. Slažemo se da si unija priprema zakonodavni teren za smanjenje ovisnosti o hranjivima iz trećih zemalja, međutim nama bi bilo interesantno čuti što Hrvatska promišlja u tom smislu, gdje smo dosad stigli sa recikliranjem nus proizvoda iz bio gospodarstva, koliko imamo registriranih gotovih gnojidbenih proizvoda dobivenih recikliranjem, koliko gnojiva, koliko poboljšivača tla, te u kojoj je fazi Strategija bio gospodarstva, tko ju izrađuje i po kojoj cijeni. Puno je pitanja na tu temu, naravno da nas interesira unija, ali još više od toga da nas interesira naša Hrvatska. U ovom prijedlogu zakona se tako, također susrećemo sa nemogućnosti izjavljivanja žalbe već je moguće pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u slučaju donošenja rješenja kod zahtjeva za upis u upisnik gnojidbenih proizvoda ili u slučaju ovlašćivanja laboratorija za kontrolu kakvoće gnojidbenih proizvoda. S druge strane žalba se može izjaviti protiv odluka tijela za ocjenjivanje sukladnosti i protiv rješenja poljoprivrednog inspektora. Pitamo se kako se jedni mogu žaliti, a drugi ne, nije li to pravna diskriminacija? Zaključno možemo reći da u Ministarstvu poljoprivrede se ništa ne mijenja na bolje i ovaj zakon kasni, neupotrebljiv je, zakonski akti se gomilaju, jednim dijelom propisuju, prepisuju u zakon, drugi put se tumači da se to ne smije i izrazi se doslovce prevode ne u duhu našeg jezika, a žaliti se uglavnom ne može, jednom riječju kaos. U javnom savjetovanju, kao što smo već i čuli, se nije nitko javio sa iti jednom primjedbom. Ne znam gospodo da li ste svjesni da od izmjena ovog zakona je važnija činjenica da ako ugasimo proizvodnju u Petrokemiji bit ćemo gladni, a ovaj zakon neće nam biti uopće potreban. Bez gnojiva prinosi su manji, dakle manje hrane ili je uopće neće biti, a onda će nastupiti glad, Hrvatska će biti gladna, nadam se da vam je stalo barem malo do te činjenice, skrenite pogled i na druge stvari ne samo na sebe dok ne bude prekasno jer koliko smo vidjeli dosada u rješavanju krucijalnog problema, a to je proizvodnja hrane, vlada nema rješenja. Zahvaljujem. Slijede pojedinačne rasprave, prva je poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Svaki prijedlog kada dolazi od Ministarstva poljoprivrede naravno prilika je da progovorimo o vrlo važnoj temi jer energetika i hrana su strateški vezane uz svaku državu i nijedna država to iz svojih ruku ne ispušta, pametna država. Pričati tu o tržištu i o tržišnim nekakvim zakonima je vrlo opasno. To smo vidjeli na energetici bojim se da ćemo uskoro vidjeti i na hrani i sve je to povezano. Evo dosta su kolege spominjale Petrokemiju, znači vidimo da poremećaj na tržištu plina nam se jednostavno preljeva i na poljoprivredu i na proizvodnju hrane. I ja ovdje u svojoj pojedinačnoj raspravi uistinu želim naglasiti da dobar dio ovih zakona uistinu ima dobre namjere, ali je mene, ono što me brine to je provedba jer znamo da u provedbi već sada je bilo devijacija, znamo da kontrole nisu onakve kakve bi trebale biti i ako nama trebaju građani izać na ulice kao u Donjem Miholjcu da bi inspektorat odradio svoj posao e onda oćemo mi imat sad stalno nekakve prosvjede gdje god je neko bioplinsko postrojenje, gdje god imamo nešto što je problematično, a ima toga dosta. Jer onog trenutka kada mi zagadimo poljoprivredno, ovo zemljište i naše podzemne vode, to je nepovratno, kada to zagadimo mikroplastikom sa digestatom u kojem ima svega i svačega to je nepovratno, to je ogromna šteta, daleko veća nego što je taj stupanj zagađenja koji je vezan uz umjetna gnojiva. I ja moram ukazati isto i na jedan eksperiment koji se provodi u EU, a pitanje je kakve će posljedice uopće imati, a vezan je uz zelene politike i aktiviste koji neke stvari nameću, a tu poglavito mislim na taj udio ekološke poljoprivrede koji je stavljen u postocima koji su vrlo ambiciozni. Tu mislim na smanjenje upotrebe i umjetnih gnojiva i svega ostalog, sve je to dobro, sve je to plemenito. Je li netko izračunao koliko će se smanjiti prinosi, koliko će cijena hrane otići gore? Pogledajte malo podatke Eurostata gdje je najviše poskupila hrana. Hrvatska je među onim državama gdje je cijena hrane otišla gore daleko više nego što je to prosjek EU. Je li to ono što mi želimo? Već sada smo kada je u pitanju životni standard na samom dnu EU kada je u pitanju kupovna moć isto ne stojimo dobro. I sa dodatnim povećanjem cijena hrane što mi činimo za naše građane, a sve u cilju zelenih politika, ekologije, ekološke proizvodnje, sve je to krasno i divno. Ali pitanje je koliko u ovom trenutku je pametno i koliko je dobro za naše građane. I naravno to pitanje Petrokemije koje je nužno vezano uz ovaj kriminal i pljačku u INA-i, gdje ako može ići domaći plin po 20 eura po megavat satu zašto onda da bi ga netko onda opet prodao dalje po 210, 211 ili već koliko eura po megavat satu besramno se obogatio na račun svih nas jer to je domaći plin, plin koji se crpi u Republici Hrvatskoj. 70% se crpi u kontinentalnoj, panonskoj Hrvatskoj. I vidite kako je sve povezano? Znači na kraju dođete do toga da upravo ovi krajevi koji imaju domaćeg plina, koji imaju svoju poljoprivrednu proizvodnju na kraju su najsiromašniji. Evo vidimo i podatke. To su krajevi iz kojih se ljudi najviše iseljavaju i vrtimo se u krug, ne rješavamo ništa. Kad smo ušli u EU 2 milijarde kuna su bili izravni poticaji za poljoprivredu, danas su 7. Proizvodimo manje. E pa tko je ovdje lud? To je činjenica, to su brojke. Ali mi se ne mičemo sa te mrtve točke, ne idemo naprijed, ne da stagniramo nego idemo nazad,

ne samo za zagađenje oranice, nego zapravo koliko je to zagađenje dugoročno i spominjali ste i same podzemne vode. I sama sam govorila, ali hrvatska javnost je upoznata sa slučajem u Slavoniji jednako tako gdje su se uz A5 našle ogromne količine plastičnih vezica, kamene vune koje su kasnije isto tako zaorane u oranice, u državno zemljište koje je ta tvrtka dobila na raspolaganje. To su sve stvari koje možemo povezivati sa ekocidom. je, jer mi imamo paralelno Državni inspektorat, dakle jedan glomazan sustav koji je ustrojen čak većim i jačim nego neka ministarstva. Što oni rade? Čini mi se da je svaki puta njihova reakcija ili zakašnjela ili je uopće nema. Hvala. Hvala lijepa kolegice Vukovac na pitanju. Čini mi se da oni više reaktivno rade, izlaze na teren kada se već nešto dogodi. I nama nedostaju i te mjerne postaje. Evo ja živim u Našicama. Prošli tjedan Našice su smrdile po sumporu svaki dan. Ja ne znam što se događa u blizini. Imamo cementaru. Oni navodno to imaju svoju mjernu postaju. Kakve su to vrijednosti? Kakve su to dozvole? Koliko čujem oni su dobili dozvole za 30 puta veće vrijednosti nego što imaju druge dvije cementare. Tko im je to dozvolio? Vjerojatno u Ministarstvu gospodarstva im je netko dao tu dozvolu. I zato ja kažem da sam jako sumnjičava i oprezna kada se radi o provedbi ovih zakona koji nisu loši. Nije ovo ništa loše, ali u provedbi to kod nas ode na neki balkanski način, pa onda imamo to što imamo i imamo zagađenje evo i plastičnim vezicama i takvim stvarima što je nedopustivo jednostavno. **Sanader, Ante (HDZ)** Druga replika Hvala lijepo. Kolegice Vučemilović, samo želim prisnažiti vaš argument o neradu Državnog inspektorata. Spominjali ste Našice, spominjali ste Donji Miholjac. Nisu to jedina mjesta gdje zbog manjkavog rada, lošeg prostornog planiranja, neodgovornog ponašanja određenih proizvođača zapravo imamo veliku štetu. Hoćemo govoriti o biomaterijalu koji je odložen na nepropisan način bilo na polja, bilo na stajanke, o bioplinskim postrojenjima itd. itd. I zaista dovodimo se u situaciju gdje ljudi su nemoćni, osim doslovno izaći na ulicu i uzeti stvar u svoje ruke. Je li to oličenje jedne pravno uređene države, pa ja mislim da nije. Stoga i ovaj zakon kao i mnogi drugi kao što ste i sami podcrtali nije loš, ali ono gdje mi padamo je provedba jer inspektorat, ja shvaćam da je opterećen i slično ali mora biti dosljedan i mora početi raditi svoj posao. Hvala lijepa kolega Hajduković. Ja često govorim, znači o primjerima iz svoje županije zato što mi se ljudi javljaju, žale se. Belišće je isto veliki problem. Evo tamo smo uspjeli da se 8 puta godišnje rade redovno mjerenja. Evo barem smo malo to pomakli sa mrtve točke. Znači kvaliteta zraka, sve su to neke stvari o kojima ja često govorim. I znate na kraju i sami naši građani koji odvajaju taj otpad, kada vide da to sve ide na isto mjesto onda se osjećaju uistinu prevareno, da ne kažem osjećaju se onako pomalo i glupo. I na žalost toga ima po cijeloj Hrvatskoj i mi imamo dobre zakone. Vidjeli smo i jučer sve što bi trebala HERA na primjer raditi. Imamo brojne agencije. Sve smo mi to prepisali i uspostavili kao što u EU, a u konačnici oni primaju onda svoje plaće, imaju nekakve pogodnosti a posao bi trebao opet raditi netko drugi i prebacuje se loptica. Od svega toga građani nemaju apsolutno ništa. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava poštovana zastupnica Marijana Petir. Hvala vam potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, zastupnice i zastupnici. Kutina je grad gdje sam prvi put udahnula zrak Moslavina je mjesto gdje živim i koje volim i sasvim sigurno osim dobrih i vrlo radišnih ljudi Moslavina svoj gospodarski napredak može velikim dijelom zahvaliti i Petrokemiji. Naravno da je Petrokemija kroz ovaj dugi niz godina prolazila mnogobrojne turbulencije i uvijek su bila izazovna vremena, no obzirom na geopolitička zbivanja kojima danas svjedočimo možemo reći da sasvim sigurno nikad nije bilo teže. Petrokemija je lider u proizvodnji mineralnih gnojiva, naša najveća kemijska industrija, Petrokemija je najveća i najznačajnija tvrtka u Sisačko-moslavačkoj županiji, sa 25% doprinosi BDP-u i Grada Kutine i Sisačko-moslavačke županije. U posljednje četri godine Petrokemija je uplatila 500 milijuna kuna u lokalni, regionalni i državni proračun, Petrokemija je među sedam najvećih izvoznika u RH i u RH i sasvim sigurno Petrokemija jest nacionalna strateška tvrtka za RH. I u tom smislu nije čudno da i mi na Odboru za poljoprivredu smo raspravljali o nastavku proizvodnje u Petrokemiji, a nije ni čudno što velika većina zastupnika i zastupnica danas kroz raspravu o ovom zakonu ustvari želi još jednom poručiti da smo svjesni značaja i važnosti, da nam je važno da se u Petrokemiji sačuva 1300 radnih mjesta, da se kroz poslovanje Petrokemije želi sačuvati društvena i socijalna kohezija i u Kutini i u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali isto tako da promišljamo dugoročno i strateški da nam je važno da Petrokemija nastavi sa svojom proizvodnjom kako bi imali dovoljno mineralnih gnojiva po priuštivim cijenama za naše poljoprivrednike o kojima svi ovisimo ovisimo jer oni za nas proizvode hranu. Kakvi će biti imputi, da li će oni biti visoki ili će biti primjereni o tome ovisi i po kojim cijenama će biti hrana za naše građane i u tom smislu opravdani su svi oni apeli da stavimo glave zajedno i da vidimo što možemo napraviti jer smo svjesni da itekako poslovanje Petrokemije ovisi o tome kako će Europska komisija odlučiti intervenirati ili ne intervenirati. Mi smo jučer na odboru jednoglasno donijeli zaključak da će odbor pokrenuti politički dijalog sa Europskom komisijom i tražiti od Europske komisije da pomogne tvrtkama na europskoj razini koje se bave proizvodnjom mineralnih gnojiva. Prema našim podacima takvih tvrtki u EU ima 120, nažalost evo neke su već zatvorile većina njih stoji koliko smo informirani i pitanje je da li će moći proizvodnju pod ovakvim uvjetima kada cijena plina kao osnovnog energenta za proizvodnju mineralnih gnojiva vrtoglavo raste. Mislim da Europska komisija doista mora ozbiljno shvatiti te apele i utvrditi određenu pomoć za velike tvrtke jer smo mi kao država kroz ovaj paket koji je vrijedan 21 milijardu kuna pomogli građanima, pomogli socijalno osjetljivim skupinama, pomogli malim i srednjim poduzećima obrtnicima, ali znamo da velike tvrtke podliježu zakonima tržišnog natjecanja i bez jasne odluke Europske komisije teško da ćemo tu imati neki veliki manevarski prostor. Dobro je da se pregovara na europskoj razini i o ograničenju cijene plina. Naravno nismo naivni da će do tog dogovora lako doći, ali s druge strane ništa ne priječi Europsku komisiju da kaže nama je proizvodnja mineralnog gnojiva, proizvodnja sjemena, proizvodnja nekih drugih imputa strateški resurs za proizvodnju hrane. Ako želimo EU imati samodostatnost u proizvodnji hrane i ne ovisiti o globalnim poremećajima onda moramo u tom smislu donijeli određene strateške odluke kako se ne bi dogodilo ono što se dogodilo sa proizvodnjom šećera jer to je također bilo maslo EU koja je odlučila ukinuti kvote za šećerane, ne dati im potpore i na kraju je to dovelo do doista masovnog zatvaranja šećerana. Isto se ne smije dogoditi …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Poštovani g. potpredsjedniče, poštovana kolegice Petir. Pa evo jučer smo bili na sjednici, tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu koja je bila doista vrlo aktualna i na neki način i vama se zahvaljujem na tome što ste inicirali tu sjednicu i pogodili ste pravo vrijeme. Čuli smo stanje u Petrokemiji Kutina koja je trenutno u nekakvom zastoju, ali isto tako smo čuli informaciju da je za jesensku sjetvu negdje oko 170.000 tona umjetnog gnojiva koje je potrebno, gnojivo praktički osigurano, da je dobar dio poljoprivrednika te količine te količine na neki način već osigurao, platio i nabavio i da uopće jesenska sjetva nije upitna. Tako da sada kad slušam pojedine kolege iz oporbe imam osjećaj kao da nismo bili na istoj sjednici. Ovo danas se iznose sasvim drugačije iskrivljene informacije i doista evo volio bih čuti vaše, vaše kao predsjednice stavove sa tog odbora. Hvala. Hvala vam kolega Šašlin na replici. Točno je da smo jučer dobili informaciju nadležnih državnih tijela da je većina gnojiva potrebnog za jesensku sjetvu osigurano i isto tako smo dobili informacije od predsjednika Uprave Petrokemije koja je također posredovala u nabavi tog gnojiva sa drugih tržišta, da ukoliko se u listopadu ove godine ne pokrene proizvodnja u Petrokemiji da će se zakasniti sa dostatnom količinom domaćih gnojiva za proljetnu sjetvu. Ono što je svima nama interes i ja to tako iščitavam iz svih rasprava jučer na odboru i danas na plenarnoj sjednici da mi kao zastupnici želimo da se proizvede dovoljna količina domaćeg mineralnog gnojiva u Petrokemiji Kutina za potrebe hrvatskih poljoprivrednika jer ja mislim da je uvijek puno bolje

odnosno dobili informaciju kako bi određene zemlje koje danas ipak izvoze proizvode i izvoze mineralna gnojiva i na područje drugih zemalja u okruženju mogle zabraniti taj izvoz. One to naravno čine da bi zaštitile vlastitu proizvodnju hrane i da bi omogućile vlastitim poljoprivrednicima dovoljne količine umjetnih gnojiva. Čini li po vama Hrvatska dovoljno da bi isto to učinila odnosno zaštitila vlastitu proizvodnju hrane s obzirom da smo iz godine u godinu sve manje samodostatni? Hvala. Hvala kolegice Vukovac, točno je da su Turska i Kina prema informacijama koje smo dobili zabranile izvoz umjetnih gnojiva. Ni jedna, ni druga nisu članice EU. Čuli smo i između redova da su dvije države članice unatoč određenim pravilima mimo tih pravila proizvodile pa ih je treća država članica prijavila, tako tu sasvim sigurno ima različitih pristupa temi. Ja mislim da je dobro da je vlada intervenirala na način da je osigurala 200 miliona kuna da pomogne poljoprivrednicima u nabavi umjetnih gnojiva i ublaži taj cjenovni šok. Mislim da je dobro da je odredila 1 milijardu kuna sada u ovom jesenskom paketu da također pomogne onim sektorima koji su najugroženiji. Ono što smatram da je izuzetno važno da pokušamo kroz zajedničku aktivnost utjecati na politike na europskoj razini, a to je moguće jedino sa prikupljanjem podrške onih koji imaju slične probleme kako bi osigurali potporu Petrokemiji …/Upadica: Vrijeme./… Hvala lijepo kolegice Petir ja bih samo htio pohvaliti činjenicu da ste ovu temu, prevažnu temu za hrvatsku poljoprivredu, govorim naravno o Petrokemiji otvorili na resornom odboru. Mislim da je to način na koji i hrvatska javnost bilo ona politička, bilo opća može biti informirana o nekim gorućim pitanjima i to je definitivno nešto na čemu treba nastaviti. Međutim, drago mi je da ste spomenuli i šećerane. Od 3 hrvatske šećerane koje su radile prije 2 godine, ostala je samo jedna, ona u Županji, a upravo kao i Petrokemija je veliki potrošač plina. njima desiti, što će se s njom desiti konkretno, hoće li nastaviti proizvodi, hoće li vlada pomoći, tako da možda je i to jedna od tema koje bi trebali otvoriti na odboru tim više što šećerana u Županji nije samo dakle proizvodni

globalnih kretanja koja se događaju. Kao što sam već spomenula, smatram da doista EU je potpuno nepromišljeno vodila politiku kad je riječ o šećeranama kao što je to radila i kad je riječ primjerice o stočarskom sektoru i mlijeku gdje ipak neke grane ne možete prepustiti samo tržištu, ukinut kvote i ostaviti proizvodnju odnosno tvrtke da se same bore. Ja sam pokušavala zajedno sa kolegama iz Italije vidjeti što se može napraviti jer su oni bili isto živo zainteresirani da se na europskoj razini pripomogne radu šećerana, ali nije bilo sluha. Vjerujem da ova loša globalna situacija, geopolitička situacije će ipak nagnat Europsku komisiju da u ovom slučaju drugačije reagira i da tvrtkama koje se bave proizvodnjom mineralnih gnojiva odobri određenu vrstu potpore kako bi mogle nastaviti sa svojom proizvodnjom. Domagoja Hajdukovića. **Hajduković, Domagoj (Nezavisni)** Hvala lijepa. Kolegice i kolege zapravo ovo s čime je kolegica Petir završila je odličan uvod u ono što želim reći i kako ću nastaviti. Dakle, nova globalna politička situacija ali i ona kada govorimo o resursima je možda nešto dobro u svemu tome lošem, a to je da će EU globalno morati promisliti kako barata svojim strateškim resursima prije svega hranom. Ali u tom globalnom novom promišljanu odnosa snaga možda i kraja globalizacije, ne znam teško je o tome špekulirati, Hrvatska mora gledati svoje interese odnosno kako gospodarimo našim strateškim resursima. Vjerujem da ćete se složiti energenti su jedan od strateških resursa, dakle plin i nafta kojih nemamo u tolikom izobilju, ali koje imamo. Imamo vodu i imamo zemlju. Oba izuzetno važna za proizvodnju hrane, a proizvodnja hrane će postati sve veći strateški resurs, uvijek je i bila naravno, ali i zbog poremećaja u globalnoj trgovini, zbog klimatskih promjena i čitavog niza drugih razloga to pitanje odnosno taj resurs postaje, postaje važniji nego ikad. No, vratimo se na temu o kojoj raspravljamo to je gnojidbeni zakon odnosno Zakon o gnojidbi. Ja bih samo želio podcrtati nekoliko argumenata koji su već izrečeni za ovom govornicom. Prije svega Petrokemija je sigurno jedan od strateških proizvođača i naravno da RH mora biti oprezna koliko se može i do koje mjere uplitati u tržišna natjecanja. Međutim, i dakle udio koji RH ima u Petrokemiji, vlasnički udio, a i sama činjenica dakle da se radi o strateškom proizvođaču naravno da ćemo gledati i EU kakve će se odluke donositi, ali svejedno, treba preispitati zapravo svoj odnos i treba preispitati način na koji Petrokemiju treba zaštiti. Ne samo zbog činjenice da je proizvođač mineralnih gnojiva, nego i zbog činjenice da zapošljava 1.300 ljudi, da puno ljudi u Sisačko-moslavačkoj županiji posebice u kutinskom kraju egzistencijalno ovisi o Petrokemiji. Imali smo prilike i čuti i na odboru evo i danas za govornicom da su osigurane dovoljne količine mineralnih gnojiva za ovu sjetvu, međutim kolegice i kolege treba razmišljati dalje od jedne sjetve. Što će biti slijedeće godine? Što će biti godine poslije toga? Ako Petrokemija završi proizvodnju odnosno ako prestane proizvoditi bit ćemo još više ovisni o resursima koji će dolaziti iz trećih zemalja i samim time ćemo ugroziti svoj strateški položaj odnosno neovisnost u ovome, u S druge strane stajsko gnojivo i bio gnojiva koja se mogu koristiti nažalost su dovedena u pitanje iz nekoliko razloga, prije svega što je stočarski fond sveden na minimum, dakle nikad nije bio manji, samim time proizvodnja stajskog gnojiva je smanjena, ali isto tako imamo i čitav niz slučajeva gdje neodgovorni proizvođači neodgovorno gnoje stajskim gnojivom, dovode u pitanje zagađenje zemlje, ali također i zdravlja ljudi zbog čitavog niza propusta o kojima 5 minuta mi nije dovoljno govoriti, što se tiče propusta inspektorata, što se tiče propusta proizvođača, što se tiče propusta lokalne samouprave odnosno prostornog planiranja itd., itd.. Tako da stajsko gnojivo, barem iz ove perspektive, i nije resurs na koji se u potpunosti možemo osloniti u slučaju nedostatka mineralnih gnojiva. Također kompost u rinfuzi koji je ovdje više puta spominjan isto po meni barem nije nešto na što se možemo u potpunosti osloniti upravo zbog sumnje u načine prikupljanja i sastav samoga komposta, dakle dugoročno možemo učiniti jako veliku štetu, trebat će vrijeme da se naši građani e dovoljno educiraju i naviknu na kompostiranje odnosno proizvodnju zapravo kvalitetnog komposta, a ne komposta sa razno raznim mješavinama koje mogu oštetiti mineralni sastav zemlje i potencijalno i njegovu plodnost. Na kraju dana razgovaralo se dosta i o potporama u poljoprivredi, ja se pitam bi li te mjere da su, da nema rata i da nema poremećaja u opskrbnim lancima, nazivali pomoć u poljoprivredi ili pomoć u sjetvi koja bi se ionako desila jer 200 milijuna kuna je u globalu vrlo malo novca odnosno 3% troškova, što bi došlo na nekih 100 hektara 50 kuna ćemo pomoći poljoprivrednicima, a cijena mineralnih gnojiva porasla je i prije ove krize. Hvala. **Sanader, Ante Hvala potpredsjedniče. Pa kolega Hajduković moram se osvrnuti i na repliku kolege Šašlina koji kaže opet ta oporba nešto tu galami i viče mineralnih gnojiva je na tržištu dovoljno mislim da je to najopasnija mantra koja se priča ovih dana, mineralnih gnojiva je na tržištu dovoljno, pa naravno da će ih bit dovoljno, pa nije to zaslužna ni vlada, niti jedna politička stranka što je na tržištu mineralnih gnojiva dovoljno, ali ovo je, tu se postavlja sada glavno pitanje kad vidimo šta je bilo sa šećeranama, sa brodogradilištima, sa svim strateškim firmama, kako vi vidite uopće mogućnost da Petrokemija uz ovakvu priču mineralnih gnojiva ima dovoljno, znači uvest ćemo, može preživiit, da li je Petrokemija već gotova kao i onaj iz HERA-e koji je branio izvještaj, predsjednik upravnog vijeća i šta Petrokemija znači strateški za hrvatsku poljoprivredu? Hvala lijepo. Pa evo vidite kolega sad da sam zločest rekao bih da postoje namjere da se Petrokemija ugasi jer je veliki potrošač plina, a EU je rekla da trebamo smanjiti potrošnju plina, pa kako bolje napravit to nego ugasit jednu veliku Petrokemiju ili jednu šećeranu u Županji, nisam zločest pa to neću reć. Odbijam vjerovat da, da je zaista to cilj, ali dobro vam je pitanje, dakle mineralnih gnojiva je dovoljno na tržištu, da, ali po kojoj cijeni, po kojoj cijeni? Znači ako cijene rastu, cijene imputa poljoprivrednicima znači da će krajnji proizvod biti puno skuplji, a što to znači za stotine tisuća naših građani koji već jedva skapaju kraj s krajem. Oni su izuzetno osjetljivi na svako poskupljenje prije svega osnovnih prehrambenih proizvoda, a tu je poljoprivreda značajna i nezaobilazna i upravo zbog toga trebamo razmišljati duže od jedne sjetve i trebamo razmišljati strateški dugoročno jer očito se svijet mijenja, a hrana je postala itekako važan strateški resurs. Marijana Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Hajdukoviću, možete li se složiti da je EU relativno kasno reagirala sa paketom pomoći za poljoprivrednike jer se nekako intenzivno bavila pronalaženjem rješenja za nadomjestak energenata, a propustila je vidjeti da ustvari ukoliko ne intervenira u sektoru poljoprivrede da ćemo imat problem ne samo sa sjetvom nego općenito sa opskrbom hrane. Da li vam se čini da je upravo to neko sklisko područje jer s jedne strane kažemo zajednička poljoprivredna politika je najdugovječnija i najskuplja politika EU, polažemo tome račune, a želimo proizvest dovoljno hrane, a s druge strane puštamo da nam sa trećih tržišta dolazi nešto što uopće kvalitetom ne odgovara onom što ustvari europski proizvođači moraju zadovoljiti ili europski poljoprivrednici i nekako imam dojam da stalno podržavamo ta dvostruka mjerila,

I ono o čemu ste govorili i vi u pojedinačnoj raspravi zapravo jedino dobro u ovom svemu zlu je što ćemo ponovo morati razmisliti o nekim strateškim granama, poljoprivreda definitivno je jedna od njih, drugačije ćemo se morat postavit. Zajednička poljoprivredna politika po meni barem, to je osobno mišljenje, više neće moći biti fokusirana za zaštitu određenog, određenih proizvođača u određenim zemljama već će morati biti fokusirana na to da proizvedemo zaista maksimu, da budemo samodostatni, da ograničimo kao što ste rekli uvoz hrane sumnjive kvalitete u EU, ali kažem i u svijetlu svih poremećaja koje vladaju na tržištu, klimatskih promjena i svega ostalog s čime se moramo uhvatiti u koštac da budemo što se ovoga resursa strateškoga tiče samodostatni, govorim kao unija i govorim naravno o hrani, hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Gorana Ivanovića. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče i uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo ova rasprava danas je ostala nažalost samo na nekima od nas koji smo članovi Odbora za poljoprivredu, ne smatram da je to nužno loše, ali mislim da je ovo jedna ipak svehrvatska pa i sveeuropska tema. Većina vas koji ste govorili ovdje je dobro artikuliralo probleme koje imamo. Ja moram reći da evo Odbor za poljoprivredu i predsjednica Petir stvarno želi biti u stvarima koje se događaju, a stanje u Petrokemiji u Kutini je itekako aktualno. Petrokemija od 4. ožujka stoji sa proizvodnjom, čuli smo jučer od predsjednika u prave g. Žmegača da oni pod novim uvjetima apsolutno ne mogu krenuti u proizvodnju umjetnih gnojiva dok se cijena plina ne spusti barem na 140, 145 eura po MWh i to je nešto što njih čini isplativim. No ono što želim i rekao sam to jučer na odboru, a ponovit ću i ovdje. Čini mi se da imamo te obrnute politike, o njima je govorila i predsjednica gdje imamo s jedne strane EU dio smo tog uljuđenog sustava gdje Petrokemija samo 100 milijuna kuna plaća za CO2 otisak. Treće zemlje ne plaćaju tu cijenu i naravno da uvoz iz tih trećih zemalja polako čini većinu onoga što dolazi na tržište i ovdje u Hrvatskoj, a s druge strane priječi Petrokemiju da počne proizvodnju sa proizvodnjom. Vlasnička struktura vidjeli ste svi kao i onaj fascinantni podatak koji je g. Žmegač rekao, Petrokemiju mjesečno bi koštalo samo 100 milijuna eura plin. Znači 90% proizvodnje umjetnih goriva je energija odnosno plin, znači 100 milijuna eura bi bila rata samo za plin. Ja sam za ono što su nas možda naučili naši stari, špara se kad se ima. Moramo otvoriti robne zalihe, moramo stvoriti i u te robne zalihe staviti dio od tih milijun tona koliko Petrokemija proizvede, hrvatska dostatnost je negdje oko 450.000 tona 450.000 tona za proljetnu i za jesensku sjetvu i za prihranu i mislim da moramo kroz sustav robnih zaliha našim poljoprivrednicima omogućiti da gnojivo bez obzira na te globalne stvari koje se dešavaju ipak onda imaju osigurano gnojivo barem za i proljetnu i jesensku sjetvu i mislim da nam onda to ipak garantira da će proizvodnja ostati na razini koje se nadamo. Ono što je također bitno, presporo se reagira, evo Odbor za poljoprivredu će ići inicijativom prema Europskoj komisiji. Jučer smo čuli od državnog tajnika da će neki sastanci biti danas, neki će biti idući tjedan, no bojim se da je to naravno već malo sve skupa kasno i onda dolazimo do ovoga s čim je i Domagoj Hajduković završio odnosno počeo svoju raspravu da dobijemo opet taj problem šećerana i svega onoga što se dogodi na tržištu, a u biti to tako nije trebalo biti. Naravno resorno ministarstvo također prati situaciju kada je u pitanju, mislim Petrokemija je prebitan sustav da bi ga izgubili tako lako, ne samo za Sisačko-moslavačku županiju, on je bitan za za hrvatsku proizvodnju. Mi smo poljoprivredna zemlja sa preko milijun i 700 tisuća hektara obradive površine i bez gnojiva u biti nema prihoda. Prema tome, ovo je top tema, dobro je da se o njoj progovara evo baš uoči jesenske sjetve i naravno da nije dovoljno samo o tome govoriti. Svi mi te probleme prepoznajemo no nama su potrebna rješenja, stoga evo i apel predsjednici matičnog odbora da nastavi s tim intenzitetom, naravno Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i energetike također mora se nać rješenje, mislim da ne postoji nešto što se ne može riješiti ako nam je to u interesu. Prema tome, dajmo se svi u taj posao, o poljoprivredi naravno svi znamo puno, ali to nije dovoljno da bi imali uspješnu poljoprivredu. Uspješna poljoprivreda se bazira na na čovjeku, na onome što se sije i naravno s onom s čim se gnoji. I još samo za kraj, pohvala Ministarstvu poljoprivrede za ovaj poticaj onima koji

Pa evo istaknut ću smo još jednu činjenicu da je primjerice Urea, umjetna Urea trenutno jeftinija negdje oko 25% u odnosu na cijenu tamo iz ožujka, negdje je onda bila oko 10.000 kuna, sada je negdje oko sedam, 7,5 tisuća kuna. A vlada činjenica je da čini sve što je u njenoj moći da na neki način ublaži ove posljedice ove velike krize, međutim jednostavno u tržišnoj smo ekonomiji i ne možemo baš sve … Isto tako činjenica i sami ste rekli da je vlada donijela poticajne mjere kroz program Ruralnog razvoja, poticaje upravo stočarima za korištenje stajskog gnoja koji znamo da je vrlo, vrlo koristan da je neophodan praktički u poljoprivrednoj proizvodnji, ne samo da nadomjesti ovo umjetno gnojivo nego i za strukturu zemljišta itd. Molio bi vaše iskustvo s obzirom da ste često među poljoprivrednicima kako je ta mjera prihvaćena kod poljoprivrednika? Hvala. Hvala lijepo. Evo i završio sam svoje izlaganje upravo s tim. Moramo poticati naravno ne možemo se samo bazirati na umjetnom gnojivo, no ono je naravno i uvijek će biti većinsko gnojivo kada je u pitanju prihrana, kada je u pitanju i jesenska i proljetna sjetva. Jedan podatak je vrlo evo provedem dio vremena s poljoprivrednicima, znači šleper gnojiva prošle godine za jesensku sjetvu je bio negdje oko oko 50.000 kuna otprilike to je 20, 25 tona, sada taj isti šleper košta 153.000 kuna. To je nešto što je jednostavno se teško da izdržati i ako uzmemo da je cijena pšenice prošle godine bila negdje oko kunu i pet lipa, sada je oko dvije kune, a ovo je više od pet puta. Prema tome, moramo tražiti rješenja jer gnojivo čini bitnu stavku u izračunu dobiti svakog proizvođača, proizvođača hrane u Hrvatskoj. Slijedeća replika poštovani Nikša Vukas. **Vukas, Nikša (Nezavisni)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Evo, kolega Ivanović u biti šta me potaklo na repliku, spomenuli ste državne robne rezerve. I moje pitanje, a i jučer sa naše te sjednice odbora koja stvarno, sva pohvala za tu sjednicu jer se otvorila jedna jako bitna tema da ne bi ispalo da samo kritiziramo, ali da li su robne rezerve propustile priliku u u samom momentu i prije zatvaranja Petrokemije u 4. mjesecu 2022. da određenu količinu uree koju je tad Petrokemija mogla proizvesti riješimo preko robnih rezerva i možda damo Petrokemiji još malo zraka da odgodimo to zatvaranje i da na neki način i njihova sada ova šteta od zatvaranja bude mala. Mislim da robne rezerve bi trebali se aktivirat i na, na Baniji, potresom porušenim područjima. Da bi i tu robne rezerve odraditi odraditi neku ulogu u stočnome fondu, ali prije svega kako komentirate robne rezerve. Da li su one zakasnile ili zašto nisu reagirale sa Petrokemijom da možemo imati mineralna gnojiva …/Upadica: Vrijeme./… ako ništa Sada da li je nešto bilo prije ili kasnije mislim da moramo strateški, čuli smo od državnog tajnika Milatića jučer da je to tema o kojoj se razgovara, na kraju krajeva on je u ministarstvu i zadužen za taj segment. Ja se nadam kolega Vukas da Petrokemija će preživiti i da će ići sa proizvodnjom dalje, ali da je ovo zaglavni kamen i tema o kojoj treba razgovarati i na kojoj se treba raditi bez obzira što to stvara određene tehničke probleme oko skladištenja, oko svega onoga što se u robnim zalihama traži. uvijek bio na tragu onoga da za svaki problem ima rješenje samo je pitanje imamo li dovoljno snage i hrabrosti da ga riješimo i da to stavimo u funkciju i na kraju krajeva pomognemo svojim građanima, a vidimo u kakvom se globalnom svijetu ne samo kad je u pitanju rat u Ukrajini, ove godine je suša pokazala svoje ekstremno lice, a to nas možda čeka i u godinama koje su, koje su Hvala potpredsjedniče. Kolega Ivanoviću možete li se složiti da bi pristup rješenju ovom problemu bio slijedeći. Da resorno Ministarstvo poljoprivrede treba dalje nastaviti kroz potpore male vrijednosti pomagati poljoprivrednicima dok se ne stabilizira stanje na tržištu, da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja treba pomoći Petrokemiji kad je riječ o emisijama CO2 i troškovima koje u tom dijelu ima, da je potrebno izmijeniti zakon i bilancu robnih rezervi kako bi se i umjetna gnojiva stavila na taj popis, a skladištenje koliko smo čuli jučer od predsjednika uprave može se osigurati u Petrokemiji, da je važno kroz jednu koordiniranu aktivnost na europskoj razini sa drugim državama članicama koje dijele isti interes kao i mi tražiti potpore da se odobre potpore za europske tvrtke koje proizvode mineralna gnojiva jer bi u velikom dijeli pomoglo Petrokemiji naravno uz stabilizaciju cijene plina. Da, djelomično je i to dio zaključaka koji se donio jučer na Odboru za poljoprivredu i mislim da je to smjer kojim moramo ići. Čuli smo jučer od gospodina Žmegača da nije to samo problem u, da se ne misli da imamo samo problem u Hrvatskoj u Kutini sa Petrokemijom, Europa je tu se našla ja bih rekao u jednoj vlastitoj zamci u kojoj se upalo samo zato što se nije na vrijeme predvidjelo neke stvari odnosno one su se već počele dešavati. Ja bih rekao da je Europa malo tu, tu zaspala. Ovaj dio svakako o emisijama CO2 koji bitno poskupljuje cijelu proizvodnju, ali postoje, postoje rješenja. I ja vjerujem u ta rješenja. Ja vjerujem u mudrost i ministarstva naravno poljoprivrede i predsjednika vlade koji pokazuje taj senzibilitet za

koje možda nisu uvijek ugodne vladajućima do kraja, ali bitno je da se čuje sve, svi argumenti, svi problemi i da se izlože zbog hrvatske javnosti i političke i opće. Želim samo skrenuti vašu, vašu pažnju na činjenicu da iako smo dio EU, iako u nekim dijelovima ovisimo o odlukama koje se donose u EU mi kao zastupnici možemo na njih direktno utjecati bilo kroz resorne odbore koji donose stavove o mišljenjima koje zastupa Vlada RH u Bruxellesu, bilo kroz činjenicu da se kao zastupnici direktno možemo obraćati Europskoj komisiji, postavljati pitanja kao što možemo i našoj vladi. To je recimo alati koju, koji ne koristimo po mom mišljenju dovoljno često i dovoljno dobro, ali s vremenom kako vrijeme protječe mislim da je sve više zastupnika toga svjesno i koristi tako da vas još jedanput ohrabrujem bez obzira s koje političke …/Upadica: Vrijeme./… strane dolazite koristite ovaj alat što više. Tako je, hvala lijepo. Tako je, ne moramo mi uvijek čekati nešto. Možemo mi nekada biti i ti koji iniciraju nešto i upravo ovaj zaključak sa Odbora za poljoprivredu jučer koji će biti upućen prema Europskoj komisiji govori o tome. Možda mi imamo bolju viziju nego što ima netko od koga očekujemo određena rješenja. Možda će u biti naši prijedlozi biti ti koji će probuditi interes i drugih europskih zemalja, a imaju iste i slične probleme, pa prema tome nemojmo čekati to i je zadaća resornih odbora samo je pitanje volje i želje i predsjednika naravno i svih onih članova koliko to žele ili ne žele ostvariti.

Znači radi se poglavito o plinu, spomenuli ste i CO2. Ja bi ovdje samo kratko rekao da je nevjerojatno da mi koji imamo poljoprivredno zemljište, imamo vode, imamo zaštićeno sve da smo doveli do upitnosti našu samodostatnost u hrani. I to je najozbiljnija tema, broj jedan tema uz energetiku je poljoprivredno zemljište i samodostatnost. A da li je to moguće da mi u krizi sad raspravljamo o tome što će biti i što je sa Petrokemijom. Petrokemija je trebala biti oslonac za repromaterijal našem poljoprivredniku

(HDZ)** Hvala lijepo na pitanju. Žao mi je evo što i kolega Bulj nije bio jučer na ovoj tematskoj sjednici jer tu se moglo stvarno saznati puno tih tih podataka, bila su i resorna ministarstva bio je predsjednik uprave i tu bi se puno jasnije iskristalizirala ta cijela priča. Nije problem u Petrokemiji taj ona je proizvela dovoljno gnojiva, mi nećemo imati problema sa proljetnom i sa jesenskom sjetvom, ali je problem ovaj koji nam stvara naravno globalno tržište plina gdje cijena po MWh prelazi 220, 230 eura, a oni ne mogu pokrenuti proizvodnju dok se cijena ne spusti na 140 eura, a pitanje kada će se to dogoditi. Hvala lijepo. Slijede završne rasprave, prva je Stipan Šašlin, izvolite. Izvoli Bulj, … poslovnika izvoli. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Ako možete samo malo,

a to je da je za jesensku sjetvu osigurane dovoljne količine umjetnog gnojiva i da jesenska sjetva ni u kom pitanju nije dovedena u pitanje i da tu nema nikakvih problema. ovim prijedlogom zakona usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU, obveza nam je to uskladiti i praktički ovim zakonom smatram rješenja koja on nudi uvelike će ubrzati odnosno pojednostaviti uporabu mineralnih gnojiva u RH i zato će klub HDZ-a podržati ovaj zakon. Hvala. I završna rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta Miro Bulj. Evo ovo je dobro da govorimo o temi poljoprivrednika koja je značajna tema u RH, selo i seljak su vrlo značajne teme, naša poljoprivreda, opstanak sela. Međutim, evo da građani vide kako se dogodi i pozdravljam sve saborske zastupnike koji se uglavnom pojave kad je glasanje i od njihovoga govora ne možete uopće početi raspravljati. I žao mi je što na ovoj ključnoj temi nije bilo više govornika. Ja bi samo kratko još jedenom rekao predsjedniku da je ovo odraz onoga što nije dobro, da se samo petkom pojavljuju na glasanju neke kolege zastupnike, poglavito pozdravljam one koje vidim samo petkom tako da javnost zna. Ja bi samo kratko reka, poljoprivreda je

nismo prije nje same mogli riješiti umjetno gnjojivo i problem plina. Međutim, samo da je se ovo što je se opljačkalo u INA-i kroz ovu jednu pljačku da je se uložilo u Petrokemiju za plin danas bi naš seljak bio konkurentan jer bi imao jeftiniju Ureu ili umjetno gnjojivo. Međutim, nažalost ova pljačka je dokaz da nije nikoga briga za selo, a to pokazuju i podaci koje vidimo sada koji izlaze nakon popisa stanovništva, da je prazna Slavonija, da su prazni brojni krajevi. Zbog čega? Jer uvozni lobiji i štetočine su više uvozili štetne hrane nego šta je se ulagalo u Petrokemiju da bi seljak imao jeftiniji repromaterijal, da bi mogao ovdje se sad ne govori o ovome zakonu samo o umjetnom gnjojivu, ovdje se govori i o kompostu, gnjojivu stajskom, tako da je se moglo i u kružnom gospodarenju otpada puno više napraviti u kompostu za poljoprivrednike, međutim nije, nije. I nakon ove pljačke u plinskom biznisu neka neko pojasni, volio bi da je odbor donio zaključak, ja sam jučer bio ovdje u saboru kad je bio odbor jer je isto bila vrlo bitna tema, nisam se pojavio samo petkom da poslušno dignem ruke nego smo mi očekivali nakon ovoga plinskog kriminala i šteta koje ste napravili da ćemo danas glasat ovdje da će doć ministrica, premijer i dati ostavku da idemo na izbore, to sam očekivao nakon ove pljačke. To seljak očekuje nakon ove pljačke. To vam je statistika pokazala, to vam je popis stanovništva pokaza da ste uništili selo i seljaka. Niste ulagali u Petrokemiju, niste ulagali u selo i seljaka, da jeste danas bi imali punu Slavoniju ljudi i obitelji i OPG-ova. To nemamo, imamo samo interesne skupine koje badava, đaba kupuju poljoprivredno zemljište dok Hrvati ne mogu kupovati poljoprivredno zemljište zabranjeno je Mađarskoj fizičke ni pravne osobe i taj zakon je moj u proceduru. A Mađari kupuju i ostali u Hrvatskoj poljoprivredno zemljište đaba od naših obitelji u Slavoniji džaba, mukte to je činjenica. Prodali smo izvore, ne prodali nego dali u koncesije izvor Cetine koji je on napokon zaštićen da se ne mogu kupati tamo i raditi što god žele u izvoru. Ne držimo do svojih nacionalnih interesa i bogatstava i to je problem. Problem je da ova pljačka oko plinskog biznisa uložena u Petrokemiju za plin samo ova milijarda nećemo govoriti o Komisiji europskoj koja je rekla da se na korupciju, lopovštinu, pljačku daje 60 milijardi. I jedino mogu zaključak dati ovdje, ovdje, još jednom ponavljam da je Sanader mala beba. Ivo Sanader je mala beba, njegova vlada za Vladu Andreja Plenkovića. I mi saborski zastupnici već kad su se okupili danas je bilo najpoštenije da je Vlada dala ostavku i da smo raspisali izbore, da smo se raspuštali nakon ove pljačke. I neka narod i taj seljak i poljoprivrednik i građanin, jer vi u gradu morate znat ako bude selo prazno kao što je u Slavoniji, kao što je u Gorskom kotaru, Dalmatinskoj zagori, Lici, Zagorju, neće biti ni grada. Zato je ovdje danas trebalo biti da dođe premijer pred saborske zastupnike koji su ga izabrali, da ostavku nakon najveće pljačke i da idemo na izbore. Izbori su jedino što je pošteno, jedino što je pošteno nakon ove pljačke. Da ste ove pare uložili u Petrokemiju ponavljam danas bi imali bogata seljaka, konkurentna seljaka, konkurentna poljoprivrednika, a danas statistika

Isteklo je vrijeme. To je formalno, to nije iskreno. **Jandroković,

Glasovalo je 125 zastupnica i zastupnika, 77 za, 48 suzdržanih pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Prijedlog zakona o gnojidbenim proizvodima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 307. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „1.

Glasovalo je 125 zastupnica i zastupnika, 77 za, 48 suzdržanih pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Idem sada na Prijedlog zakona o gnojidbenim proizvodima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 307. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog zakona o gnojidbenim proizvodima i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim glasujmo. Glasovalo je 125 zastupnica i zastupnika, 77 za, 48 suzdržanih pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.